Отже, прошу зареєструватись і взяти участь в реєстрації, будь ласка.

328 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народних депутатів України, наших колег, Андрія Ярославовича Лопушанського (привітаємо Андрія) і Віктора Леонідовича Шевченка (привітаємо нашого колегу). Також, шановні колеги, згідно рішення Генасамблеї ООН 3 грудня щорічно відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. Близько 1 мільярда населення планети це люди з інвалідністю. В Україні за даними Міністерства соціальної політики понад 2,5 мільйона громадян люди з інвалідністю. На жаль, більшість з наших міст ще не є інклюзивними, а мають бар'єри, які людям з інвалідністю подолати складно. Це несправедливо. Так не повинно бути. Тому сьогодні разом з профільним комітетом ми сформували блок законопроектів, які покликані значно покращити ситуацію і зробити життя людей з інвалідністю комфортнішим. І ми сьогодні розпочнемо наш порядок денний з блоку питань захисту осіб з інвалідністю. Але перед тим, як розпочати виступи від фракцій, я хочу запросити до складення присяги народного депутата України. 29 листопада 2018 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 14-го року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Куренного Володимира Костянтиновича, включеного до виборчого списку Партії "Блок Петра Порошенка". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Куренной Володимир Костянтинович. Пане Володимире, будь ласка.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 Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Вітаю вас. І, шановні колеги, ми переходимо до виступів від народних депутатів. І я прошу усі фракції і групи, хто має намір взяти участь в обговоренні, провести запис. Отже, прошу записатись на виступи від фракцій і груп. Будь ласка.

Розпочну з кількох важливих позицій про бюджет, бо різнокольорові популісти вже розповідають про нього різні байки. Так от, з 1 січня наступного року мінімальний заробіток контрактника Збройних Сил України зросте до 10 тисяч гривень, а в зоні операцій об'єднаних сил – до 21 тисячі гривень. За наполяганням "Народного фронту" у Державному бюджеті 19-го року збільшено зарплати військовослужбовцям та збільшено витрати на оснащення армії новою технікою. Втретє "Народний фронт" відстоює збільшення заробітної плати військовим. початку 2016 року завдяки рішенням уряду Яценюка втричі була піднята зарплата військовим. Тоді вперше в історії незалежної України солдати-контрактники стали отримувати більше за середню зарплату по країні. Згодом у 17-му році завдяки наполяганням "Народного фронту" встановлено справедливішу пропорцію, завдяки чому заробіток учасника бойових дій ще збільшився. за наполяганням "Народного фронту" та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова запрацює новий механізм соціального забезпечення для працівників ДСНС та Національної поліції – це підвищення заробітної плати, компенсація за оренду квартир та система фінансового лізингу на придбання власного житла. На цю програму виділяється 2 мільярди гривень. Відбудеться також підвищення мінімальних зарплат для працівників ДСНС до 9 тисяч гривень, а поліцейських до 9 тисяч 200 гривень. Бюджет 2019 року буде бюджетом економічної стабільності та зростання. Фракція "Народного фронту" звертається до Національного банку забезпечити стабільність курсу гривні. Причин для паніки немає. Навіть воєнний стан – це не причина накручувати курс долара та ціни. Будь-який ажіотаж є штучно створюваним і спекулятивним. А тепер щодо національної безпеки. Наша фракція підтримує ініціативу Президента щодо припинення дії Договору про так звану дружбу з Росією. Ми послідовно виступаємо за розірвання усіх угод з Росією, в тому числі і нав'язаної Україні Угоди про спільний статус Азовського моря. Так чи інакше, Москва порушує цю угоду самим фактом щоденної агресії на морі та фактом окупації величезних акваторій Азовського моря. Нагадую, деякі торгові судна в листопаді чекали проходу під мостом і перевірок ФСБ більше тижня. Крім того, ми не бачимо змісту в збереженні дипломатичних стосунків з агресором. Події чотирьох років показали, що консульський захист просто не працює в путінській імперії, а жодних інших причин зберігати ці відносини давно немає. "Народний фронт" також вимагає запровадження додаткових санкцій до Росії через її морську агресію та блокування азовських портів. Арсеній Яценюк вийшов з цією ініціативою ще наприкінці травня. Росію треба не заспокоювати, а змушувати до виконання міжнародних угод, змушувати, щоб вона залишила територію України. Фракція "Народний фронт" вимагає від Президента, СБУ, Генпрокуратури нарешті притягнути до кримінальної відповідальності російського агента Медведчука… …і дати правову оцінку його публічним стосункам із диктатором країни-агресора та його висловлюванням щодо держави України, її Збройних Сил та парламентарів. Ми вимагаємо негайно позбавити Медведчука будь-яких, хоча б напівформальних, статусів переговорників від України. Треба нарешті покласти край всьому корупційному бізнесу Путіна-Медведчука в Україні. СБУ і інші органи повинні розкрити джерела фінансування пропутінських ЗМІ, які неприховано працюють на капітуляцію перед Росією. Треба захистити інформаційний суверенітет від антиукраїнської провокації та пропагандистів… Дякую вам. І я запрошую до слова народного депутата Сидоровича від фракції "Самопоміч". Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Вже тиждень в країні існує введений воєнний стан. Це те питання, про яке люди говорять у всіх містах, на вулицях усіх наших міст і містечок. В нормальній країні правовий режим воєнного стану існує для забезпечення порядку, для забезпечення людей, в першу чергу. Але що ми бачимо? Президент, Рада національної безпеки і оборони, уряд мали би інформувати людей про те, які наслідки для них є від введення цього воєнного стану, що це для них означатиме, чи будуть якісь обмеження в пересуванні, чи будуть якісь інші речі для них значити в їхньому повсякденному житті, але ми не бачимо жодного інформування. На місцях обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації мовчать і людям не пояснюють що для них це означатиме. Поряд з тим, ці питання турбують людей не лише на тих територіях, де є введено воєнний стан. Подорожуючи минулого тижня Україною різними регіонами, навіть на тих теренах, де немає введеного воєнного стану люди питаються, що це для них значитиме. Відповіді нема. А поряд з тим, люди мають право знати, люди мають право розуміти, які заходи держава вживатиме для захисту їхніх прав, для захисту їхньої безпеки. А ця невідомість і нерозуміння, що буде вживати держава породжує страх і невпевненість у завтрашньому дні. Це є абсолютно категорично неприпустимо. У Верховній Раді перед парламентом ті структури, на які покладено обов'язок по реалізації необхідних заходів в режимі воєнного стану, мали би регулярно звітувати і перед українським парламентом, і перед українським народом, що зроблено за цей період, щоби збільшити ту обороноздатність і щоби кожен громадянин міг почувати себе захищено і безпечно. Крім того, питання місцевих виборів на тих територіях, де введено воєнний стан. Не можна цим жонглювати і не можна експериментувати. Фактично місцеві вибори в об'єднаних територіальних громадах вже є зірвані. І зараз спекулювати тим, що ми начебто хочемо забезпечити активне виборче право громадян, – це є профанація і омана. Потрібно чесно людям сказати: в умовах воєнного стану вибори, вільні, ті, які відповідають світовим стандартам, є неможливі за визначенням. Тому не можна перетворювати воєнний стан на профанацію, не можна перетворювати воєнний стан на фарс. Люди повинні розуміти, що держава активно готується, збільшує свою обороноздатність, і люди повинні розуміти, як і в який спосіб це відбувається. Тому вимагаємо звітування, що зроблено за цей тиждень і що планується робити надалі. Дякую. Я запрошую до слова від групи "Воля народу" народного депутата Лабазюка. Шановні колеги, пане Голово, дорогий український народе! Одне з головних досягнень в країні останніх років – реформа децентралізації. За цей час вдалося сформувати 723 об'єднані тергромади. В частині з них 23 грудня мають відбутися перші вибори. Позитив від консолідації громад важко переоцінити. На моїй рідній Хмельниччині за 3 роки тільки в цьому кварталі надходження, власне, доходів на одного мешканця збільшилася майже на 50 відсотків – цифри говорять самі за себе. Але сьогодні, коли в державі діє правовий режим воєнного стану, ми не маємо морального права зупинити децентралізацію. У 10 областях діє воєнний стан, вибори мають відбутися близько в 40 громадах. Потрібно дати їм таку можливість і дати позитивний поштовх для розвитку даних територій. І в цій ситуації м'яч сьогодні на території нашої Верховної Ради. До виборів в ОТГ менше двох тижнів. Депутатська група "Воля народу" закликає не зволікати, а дати можливість запустити цей процес. Колеги, у нас на календарі грудень місяць. А це означає, що менше ніж за 30 днів офіційно завершується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Хочу розвіяти міфи, щоб не було спекуляцій на головному багатстві України – на землі, і хочу нагадати, що пункт 15 "Перехідних положень" Земельного кодексу передбачає заборону на купівлю і продаж землі до набрання чинності відповідного Закону про обіг землі, але не раніше 1 січня 2019 року. Тобто, навіть якщо мораторій ми не продовжимо, з 1 січня він все одно буде діяти до обрання чинності законопроекту про обіг землі, якого в парламенті станом на сьогодні немає. Але як член робочої групи із земельних питань повідомляю, аграрний комітет працює над підготовкою відповідної законодавчої бази і вже прийнято проект про консолідацію земель, напрацьована концепція розвитку аграрного сектору, яка також включає розроблення проекту про обіг землі. Але це важливі механізми для запуску нормального і цивілізованого ринку, яких ще на сьогоднішній день до кінця не доопрацьовано. Переконаний, приймати мораторій просто заради мораторію - це недоцільно. Але ми сьогодні з вами не маємо морального права допустити в таких умовах "чорного" ринку, яким почнуть спекулювати і за безцінь у людей відбирати землю. Тому відповідно мораторій потрібно продовжити до моменту набрання чинності законопроекту про обіг землі. Також надзвичайно важливо сьогодні врешті-решт розглянути аграрний блок питань, до якого ніяк руки не доходять вже скільки тижнів підряд. Серед законопроектів: № 4611 про вимоги до предметів та матеріалів щодо контактування харчовими продуктами, № 3157 – щодо порядку передачі водних об'єктів в оренду, важливі також… ГОЛОВУЮЧИЙ. С.П. Важливі також євроінтеграційні законопроекти, такі як: 4611 – про ідентифікацію та реєстрацію тварин та 6527-д – про кооперацію. Колеги, закликаю всіх підтримати дані законопроекти і "не водити далі козу", а плідно попрацювати цей тиждень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я запрошую до слова від "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Артура Герасимова. Шановна пані головуюча! Шановні колеги! Шановні українці! 25 листопада цього року Росія здійснила відкриту агресію, а фактично розпочала відкриту війну проти України. На наші кораблі, які відповідно до міжнародного права здійснювали перехід з української Одеси до українського Маріуполя, напали 11 кораблів, бойові вертольоти та літаки російської армії та ФСБ. Ворог вів вогонь на ураження, були застосовані ракети та крупнокаліберні гармати. Тільки дивом екіпаж "Бердянська" вижив після потрапляння снаряду у капітанську рубку. Хоробрість і витримка наших моряків зламали плани ворога у провокації збройного конфлікту. Внаслідок нападу 24 військовослужбовці ВМС України опинилися в російському полоні. Мусимо докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути їх додому. Акт відкритої агресії проти України остаточно розвіяв сумніви цивілізованого світу про загрози, що несе кремлівський режим. Реакція наших союзників була блискавичною: Президент США скасував зустріч із Путіним до звільнення українських моряків та суден, НАТО і ЄС офіційно стали на бік України. Демократичний світ жорстко засудив дії Росії у Керченській протоці і вимагає негайного звільнення українських військових. Провокація на морі відбувалась на тлі масштабного скупчення російських військ вздовж українського кордону. Введення воєнного стану було єдиним вірним рішенням після відкритої атаки під прапорами Росії і зростання ризику вторгнення. А ті, хто називає введення воєнного стану штучним, очевидно хочуть повторення подій 2014 року, коли Росія захоплювала Крим майже без спротиву. Підкреслюю, Україна нікому не оголошує війну, а тільки посилює власну безпеку. Виконується низка спеціальних заходів, передислокація військ, бойове злагодження бригад, посилення захисту стратегічних об'єктів, кордону, громадського порядку та інших передбачених воєнним станом. Введення воєнного стану – не політичний акт, а рішучий крок Верховного Головнокомандувача Петра Порошенка, покликаний зберегти нашу державу у випадку повномасштабного наступу. Попри воєнний стан, права і свободи цивільного населення залишаються недоторканими. Їх обмеження можливе виключно в разі широкомасштабного вторгнення на нашу територію. Тому прошу припинити всі політичні спекуляції і спроби розхитати ситуацію в середині країни. Також Президент України Петро Порошенко подав до парламенту та закликає ухвалити законопроект про припинення дії Договору про дружбу з Росією. Це рішення стане ще одним чітким сигналом: Україна обрала своє майбутнє якнайдалі від Москви та не дозволить темним силам робити вибір за себе. Минулого тижня сталася ще одна подія, яка розриває багатовікові імперські пута Московії: Священний Синод Константинопольського Патріархату затвердив остаточний текст Томосу та дату Об'єднавчого Собору – те, за що боролася протягом останніх чотирьох століть Україна, нарешті відбувається на наших очах. І наостанок. (Можна, будь ласка, 30 секунд). ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд дайте, будь ласка, завершити. ГЕРАСИМОВ А.В. І наостанок. Запрошую всіх відвідати виставку про український Донбас в кулуарах Верховної Ради. Я вдячний організаторам, а всіх хочу запевнити, що Донбас з давніх історичних часів був Україною, залишається Україною і буде нею завжди. Слава Україні! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка від Радикальної партії Олега Ляшка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Мільйони українців сьогодні отримують от такі рахунки сплати за комуналку, за газ. І в цих рахунках приписка, що з 2015-го по 2018 рік у вас сформувалась заборгованість 92 куби. Це рахунок із міста Прилуки Чернігівської області. Інші люди мені повідомляють про те, що прислали заборгованість 200 кубів газу, хтось 150 кубів начебто винен. Це при тому, що в людей стоять лічильники. Тобто люди, уявляєте реакцію сім'ї, яка потратила гроші на лічильники, яка економить кожну копійку, кожен кубометр газу, вночі сплять під трьома одіялами, відключають опалення для того, щоб зекономити, менше сплатити - і після цього отримують рахунки, що в них сформувалась заборгованість, яку вони мають заплатити. Оці рахунки – це вирок усім розмовам влади про те, що вони подолали корупцію у нафтогазовій сфері. фактично це підтвердження, що корупція продовжує бути, що, незважаючи на те, що стоять лічильники, людям все одно нараховують рахунки "від фонаря", виставляють заборгованості, якої немає, і потім будуть відключати опалення через те, що в людей начебто ця заборгованість. Саме тому ми вимагаємо від уряду негайно – негайно! – прийти сюди, до парламенту, і прозвітувати, коли припиниться пограбунок людей, коли люди перестануть отримувати оці "листи щастя" про заборгованість, якої в них немає, коли з людей влада перестане здирати три шкури за газ, який того не коштує? Тому ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно розглянув зареєстрований нами проект Постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Ми вимагаємо мораторію на підвищення тарифів на комуналку, ми вимагаємо від "Нафтогазу", від обленерго припинити лякати людей і відправляти отакі "вбивчі" рахунки, які фактично людей доводять до інфаркту. Уряд зобов'язаний негайно звільнити наглядову раду "Нафтогазу", більшість в якій – іноземці, яким "до лампочки" інтереси України. Треба звільнити голову "Нафтогазу" Коболєва, повернути всі космічні зарплати і премії, які вони виплатили собі, залізши в кишеню до кожного українця, і дати український газ по українській ціні на потреби житлово-комунального господарства. Це дозволить вдвічі знизити вартість газу, а значить вартість тарифів. Щоб людей просто не обкрадали, не добивали цими несправедливими, неймовірними цінами на газ

справедлива ціна на газ – це дасть можливість припинити грабувати людей, як це робить нинішня влада. Геть руки… І ще про що хотів сказати, надзвичайно важливе. Кінець року, закінчується мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ми були авторами цього мораторію. Ми вимагаємо від парламенту невідкладно розглянути законопроект і продовжити дію мораторію на заборону продажу земель. Крім того, Конституційний Конституційний Суд підтримав наші зміни до Конституції про те, щоб основою аграрного устрою України були фермери. Ми вимагаємо розглянути невідкладно ці зміни і закріпити назавжди землю за українцями і заборонити продаж земель іноземцям. Дякую. Запрошую до слова від групи "Відродження" народного депутата Боднара. Шановні колеги, шановні громадяни України! Безумовно, ми підтримуємо перший пункт і питання головне – поставити на голосування проект Постанови про скасування цих ганебних тарифів на газ, які запровадив уряд останній місяць і повністю провести енергоаудит всіх тарифів, які сьогодні існують в Україні. Ми неодноразово виступали і говорили, що український газ коштує 70 доларів – це в 4 рази дешевше, ніж нам уряд пропонує імпортний газ, так званий з Європи та інших країн світу. Це говорить про те, що добра сказка про те, що ми будуємо енергетичну незалежність обертається тим, що ми своє не купуємо, не даємо можливість громадянам отримувати дешевий український газ, а пропонуємо їм імпортний газ. В той же час 76 відсотків громадян України отримують пенсії, які неспроможні покривати навіть ті рахунки, які їм виставляють за тарифи, оце ганебна політика влади, яка сьогодні призводить до повністю обнищания населення України і виїзду молоді за кордон. В той же час що відбувається в інших питаннях так званої енергетичної незалежності? Подивіться на наших українських шахтарів. Якщо в 2013 році Україна видобували майже 84 мільйони тонн вугілля, 7-8 мільйонів тонн продавала за кордон, то зараз видобуваємо 34 мільйони тонн – це мінус 50 мільйонів тонн. Ви думаєте, тільки Донбас – причина? Ні, Донбас знизив видобуток на 20 мільйонів, 30 мільйонів тонн Україна свідомо не закуповує в українських шахтарів в Дніпропетровщині, Волинь, Львів.

Ми два мільярда 150 мільйонів доларів потратили за минулий рік на закупівлю імпортного вугілля. То яка ж логіка? Своїм шахтарям мільярд гривень не можемо заплатити, а в 60 разів більше переплачуємо в Сполучені Штати і годуємо пенсільванських шахтарів замість того, щоб годувати своїх і отримувати вугілля по нормальній ціні всередині країни. Оце наша енергетична політика. Тому ми вимагаємо, щоби в бюджеті були передбачені кошти на модернізацію шахт і виплату заробітних плат. Зараз потрібно всього 4,8 мільярди гривень. 2 мільярди доларів знаходите відправити за кордон, а 4,8 мільярди гривень не можете знайти?! Знайшли 2 мільярди 200 мільйонів уряд в цьому бюджеті на 2019 рік. Як ви думаєте, на що? 650 мільйонів – на закриття українських шахт і 1 мільярд 600 – на інші виплати, в тому числі заробітну плату. По суті, почали годувати американських шахтарів, африканських шахтарів і російських. І оце свідома політика української влади. Тому ми вимагаємо… БОНДАР В.В. Тому ми вимагаємо викликати в парламент України голову "Нафтогазу України", заслухати звіт про ціноутворення на український газ і про українські енерготарифи. Друге. Заслухати главу Рахункової палати і "Нафтогаз України", чому вони не допускають до перевірки Рахункову палату; чому вони не дають перевірити собівартість українського газу і реальні заробітні плати, премії, які вони собі повиписували. І викликати міністра енергетики, заслухати про ситуацію в вугільній галузі,

Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, шановні радіослухачі! Фактично сьогодні завершується останній, 30-й день, коли профільні комітети повинні були розглянути подання цілого ряду груп і фракцій щодо перегляду тарифів на газ і тепло, а також комунальних платежів. Фактично з завтрашнього дня у нас є всі підстави розпочати розгляд цього питання при внесені його в прядок денний, і тому ми підтримуємо позиції тих груп і фракцій, які наполягають на тому, що це є першочергове питання розвитку і економіки, і соціального захисту наших громадян. Друге. Залишилось лише два тижні, коли ми можемо ухвалити рішення про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Фактично у нас є обмеження, яке встановлено відсутністю профільного закону. Але це обмеження дає можливість тим, хто нечесний на руку, через різноманітні угоди фактично з 1 січня почати процес відбирання земель сільгосппризначення у тих, хто безпосередньо є їх власниками, і далі перепродаж цих земельних ділянок будь-кому. Саме тому фракція "Батьківщина" звертається до керівника парламенту пана Парубія, до керівників усіх фракцій і представників народних депутатів про те, що протягом цих останніх двох тижнів ми розглянули це питання і прийняли і ухвалили остаточне рішення, яке б не дозволило маніпулювати землями сільгосппризначення. Третє. Як стало відомо із засобів масової інформації, Президент вносить зміни до Закону про воєнний стан у частині проведення виборів в об'єднаних громадах. Я знаю, що фракції проаналізували вчора на своїх засіданнях фактично всі ризики, в які втягується країна у зв'язку з такими змінами. Коли фактично в судах будуть зупинені рішення, оскільки не завершився термін реєстрації, коли був оголошений воєнний стан і фактично не всі, хто мав право зареєструватися, були зареєстровані. Крім того, є цілий ряд питань, які не врегульовані цим законом. Саме тому декілька фракцій парламенту ініціюють альтернативний законопроект, який врегулює цілий ряд положень, які внесуть зміни до Закону про вибори Президента. чіткий порядок встановлення кількості членів дільничних виборчих комісій і окружних виборчих комісій; порядок відсутності електронних декларацій у 400 тисяч членів дільничних виборчих комісій, які зараз вимагаються по закону. Це питання, які безпосередньо пов'язані з порядком організації проведення виборів і приведення їх у відповідність до діючих норм законодавства, скасування так званої письмової декларації, яких вже не існує 3 роки в країні, у нас існують електронні декларації. І вся агітація проводиться на відповідному каналі, який називається "Громадське телебачення".

Шановний народе України, це передостанній тиждень роботи Верховної Ради в цьому році. Зараз почнуться гучні звіти керівництва країни. Так ось, я минулого тижня проїхав Дніпропетровську, Запорізьку та північ Донецької області, був на підприємствах, зустрічався з людьми. Там я почув реальний звіт і ставлення до того, що відбувається. Люди наводять прості приклади: колосальне зростання цін і тарифів при тому, що з початку року мінімальна зарплата не зросла ні на копійку, а мінімальна пенсія зросла всього на 124 гривні більше відібрали підвищенням на продукти харчування цін та на опалення, проте кілька чиновників "Нафтогазу" отримали премію 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Це справедливо? В 2018 році ціна на газ зросла на 23 відсотки, а з початку 2014 майже в 10 разів. Пане спікере, ми вимагаємо винести в зал нашу постанову, яка була підтримана та підписана декількома керівниками опозиційних фракцій та проголосувати за скасування ганебного збільшення тарифів на газ. Проте кількість одержувачів субсидій скоротилася на 75 відсотків. В жовтні 17-го року було 6 мільйонів, а в жовтні 18-го – лише півтора. І це не статистика, це долі людей. Навіть якщо ви дурили, коли казали, що усі, хто це потребує, отримають стипендію, не робіть цього! Я розумію, що для вас ця осінь і ця зима остання, але досить знущатися над людьми. Заборгованість по комуналці вже майже 40 мільярдів гривень. Це нормально, що люди бояться, що їх будуть виганяти з квартир за борги? А наш законопроект про заборону виселення людей за борги по комуналці та заборону роботи колекторів навіть не виносять в цю залу. Воєнний стан. Люди знають, хто керує країною, і не розуміють: їм купувати сірники, сіль, крупи або ці гроші витратити на новорічний стіл. Підприємства, у яких обсяги експорту скоротились, рахують збитки і готуються до чергового скорочення працівників. Міжнародні партнери, в тому числі з Європи, переходять на передоплату і розривають контракти. Воєнний стан – це форс-мажор. З Україною ніхто не хоче мати в цьому стані діла. Проте, кому війна, а кому матір рідна. Користуючись тим, що серйозні інвестори в умовах беззаконня і хаосу, а тим більше воєнного стану, не прийдуть в Україну

Тому вимагаю перенести приватизацію стратегічних об'єктів на період після президентських виборів і стабілізації економіки. І дуже важливо – це захист людей. Цього тижня я буду в Херсонській та Миколаївській області, тому що звідси доходять сигнали, що, користуючись воєнним станом, вже почалося свавілля влади. Люди просять допомоги та підтримки. Дякую вам. Отже, виступи від фракцій і груп завершені, колеги. Переходимо до питань порядку денного. І я нагадую, що перший блок – питання захисту осіб з інвалідністю. І я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Отже, колеги, прошу усіх зайти в залі і зайняти робочі місця. У нас сьогодні два блоки: це блок захисту осіб з інвалідністю і другий блок питань аграрної політики. Я сподіваюся, ми зможемо їх ефективно пройти. Але для того, щоб ми змогли ефективно працювати, я буду пропонувати, щоб ми розглядали закони за скороченою процедурою. Тому я прошу приготуватись до голосування. І я ставлю першим на розгляд проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів (№ 6211). І я, колеги, прошу вас підтримати пропозицію розгляду цього проекту закону за скороченою процедурою. Прошу всіх зайняти робочі місця і проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо!

Колеги, я ще раз вам поясню загальну логіку цього дня. Ми не дійдемо до блоку аграрного, якщо будемо розглядати питання першого блоку за повною процедурою. Для мене це не є складно, ми можемо входити в кожен закон за повною процедурою, але ми просто не дійдемо до питань аграрної політики. Закон, який пропонується зараз, не є складний по своїй суті. І я наголошую ще раз, ми можемо розглядати за повною процедурою, тільки я не знаю, хто від того отримає позитив. Колеги, я ще раз поставлю. Прошу провести консультації, подивитися порядок денний. І якщо є загальна позиція, щоб ми змогли пройти ефективно і обидва блоки, я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Отже, прошу зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал народних депутатів і приготуватись до голосування. Будь ласка, займайте робочі місця. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію, що проект Закону 6211 з блоку питань захисту осіб з інвалідністю розглянути за скороченою процедурою. Прошу голосувати! Прошу підтримати! Голосуємо!

Колеги, я поставлю третій заключний раз. Якщо не буде голосів, ми входимо в повну процедуру. Я прошу по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – "Народний фронт" – 34, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 4, Радикальна партія – 0, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 0, позафракційні – 10. Отже, ще раз наголошую на тому, що у нас в блоці питань захисту осіб з інвалідністю чотири питання. Якщо ми будемо їх розглядати за повною процедурою, ми в блок аграрної політики максимально зможемо зайти після обіду. Я вважаю, що питання блоку захисту осіб з інвалідністю є об'єднуючі і ми зможемо їх швидко пройти. І, колеги, прошу всіх змобілізуватись. Я заключний раз ставлю на голосування. Якщо не буде голосів – входимо в повну процедуру розгляду. Голови фракцій, я прошу змобілізувати народних депутатів. Прошу приготуватись. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону "Про судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів (6211) розглянути за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, уважно, колеги, кожен голос. Голосуємо, прошу підтримати. Рішення не прийнято. І тому переходимо до повної процедури обговорення. І я запрошую до доповіді першого заступника міністра юстиції Сукманову Олену Валеріївну, будь ласка, до трибуни.

шановні народні депутати і присутні! У цьому залі дуже часто лунають такі заклики до торжества правосуддя і до рівного доступу до правосуддя всіх наших громадян. А зараз уявіть собі ситуацію, коли людина похилого віку, людина в інвалідному візочку або сліпа стоїть перед звичайним районним судом і намагається, навіть не захистити свої інтереси, а спробувати попасти до приміщення районного суду. На жаль, більшість таких спроб будуть в неї невдалими. А зараз вдумайтеся в цю цифру – більше 3 мільйонів людей в Україні є люди з інвалідністю, для яких ми повинні створити особливий доступ, у тому числі до приміщень судів. Що це таке? Це не просто на вході написи шрифтом Брайля, це не просто кнопки виклики, це не просто переговорні пристрої, це і відеоспостереження, і пандуси, і так далі. А зараз повернемося до реальності: лише 35 відсотків судів, приміщень судів облаштовані елементарними пандусами і то не всі з відповідних матеріалів і не всі навіть з поручнями. Я дуже прошу вас підтримати цей законопроект, він дуже короткий, але надзвичайно важливий. Він передбачає, що частина судового збору піде на облаштування приміщень судів для того, щоб спростити доступ людей з інвалідністю до приміщень цих судів. Шановні депутати, я закликаю вас підтримати цей законопроект не лише для виконання норм Конвенції захисту осіб з інвалідністю, не лише для виконання Національної стратегії захисту прав людей. Міністерством юстиції він був розроблений у тому числі і для того, щоб полегшити хоча б трошки життя людей з інвалідністю і забезпечити їм такий самий рівний доступ до правосуддя, який маємо ми з вами. Дуже дякую за увагу і прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Будь ласка, 3 хвилини запитання до доповідача, лишайтесь на трибуні. Я щойно оголосив, 3 хвилини запитань до доповідача, пройшов запис.

Віктор Кривенко, Народний Рух України. Пані Олено, поважаю вас за позицію, по якій ми звертаємося: проблемні дії реєстраторів і порушення прав, які є на сьогодні в системі реєстрації. Дякую вам, що реагуєте. Друге. Сама логіка цього закону, хоча він, мабуть, правильний, є хибною і, знаєте, пострадянською. Чому ми до людей з інвалідністю ставимося виключно як їхній доступ до суду, а не думаємо, що вони там будуть працювати, це повносправні члени нашого суспільства і що нам вкрай необхідно до них підходити і в самому аргументуванні говорити не просто те, що вони прийдуть в суд, а будуть судді з інвалідністю, будуть адвокати, і це абсолютно нормально, і сама логіка має бути в цьому – доступності і до поліції, і до всіх інших органів, тому що це не лише до судів? Тому запитання, це більше прохання: так коментувати ці зміни. Дякую за запитання. Що стосується логіки цього закону. Зверніть увагу, що зміни вносяться до Закону "Про судовий збір". Тобто це джерело фінансування, яке забезпечує саме існування судів і в тому числі, звичайно, люди з інвалідністю і адвокати, і судді, і інші працівники також. Щодо діяльності реєстраторів. Я хочу звернути увагу, що сьогодні в Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає скасування можливості комунальних підприємств здійснювати реєстраційні дії, які за статичними даними виконують 80 відсотків порушень в сфері реєстрації. І Міністерством юстиції запропоновано ініціативу, за якою урядом вже прийняте рішення щодо скасування можливості наявності філій. Комунальні підприємства, які існують десь в районній чи сільській раді і мають філії: Харків, Одеса, Київ і так далі. Зараз ми вже заборонили існування таких філій. І сподіваюся, що народні депутати підтримають законопроект…

Шановний пане Голово, Президент вніс законопроект стосовно проведення виборів до місцевих рад, до об'єднаних територіальних громад, там, де введено режим воєнного стану, він це обіцяв тут в залі. Я йому дякую, що він це подав. Але, на мою думку, той законопроект, який вніс я на минулому тижні, який вносить застереження в закон, яким вводиться в дію Указ Президента Указ Президента про запровадження воєнного стану, він більш доречний. Тому прохання поставити їх обидва якнайшвидше в комітет до розгляду в зал. І щоб ми прийняли, щоб не повторилася історія, як було з законопроектом 2915, який я разом з колегою Крульком, Кишкарем, багатьма колегами подали – це скасування перерви між 12-ю і 12:30. Три з половиною роки цьому законопроекту, потім всі лідери фракцій підписали повністю аналогічний законопроект для того, щоб проголосувати, тому що це як би красива, на їхню думку, позиція, і не проголосували. подаються на одну і ту саму тему законопроекти. Питання – не важливо, хто автор, важливо - щоб ми його проголосували. І до слова запрошується Рябчин Олексій Михайлович. Будь ласка. уряд продовжує подавати до парламенту не зовсім якісні законопроекти? Тому що у нас є зауваження ГНЕУ, в якому (висновку) є щодо законопроекту доцільно б було додати належне фінансове економічне обґрунтування, яке б містило оцінку потреби у відповідних коштах. Також доречно було б отримати висновок Державної судової адміністрації, до речі, яка згідно аналізу не підтримує законопроект, а вважає, що є вже в них всі повноваження і є термін на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади, і в них є вже необхідні повноваження робити це. Тому питання: коли будуть якісні законопроекти, тому що є певна контраверсія? І друге. А яка за рік сума судового збору збирається? Для того, щоб розуміти взагалі депутатам, про які кошти ідеться мова і яка потреба на ці пандуси за рік. Цих даних я не побачив. Дайте, будь ласка, цифри. хочу сказати, що ми саме і базувалися на даних Державної судової адміністрації. Оця цифра, майже 35, десь близько 40 відсотків наявного облаштування судів – це цифра від Державної судової адміністрації. Не можу відповісти на конкретний розмір судового збору, але я хочу сказати, що відрахування частини судового збору, яка піде на облаштування приміщень судів є дискреція Державної судової адміністрації, і вони на своїй підзаконці будуть це вирішувати, ми в це не вмішуємося. Дякуємо. Дякую вам, пані Олена. Можете зайняти своє місце. І до співдоповіді запрошується голова Комітету з питань податкової та митної політики Южаніна Ніна Петрівна.

Шановний пане Голово, шановні колеги! Законопроект реєстраційний номер 6211 від 20.03.2017 року Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики розглянув на своєму засіданні ще 8 листопада 2017 року. Доповідачем вже представлено законопроект по суті, я не буду зупинятись на його положеннях. Але хочу зазначити, що метою прийняття законопроекту є забезпечення архітектурної та інформаційної доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення шляхом використання коштів із сплати судового збору на переобладнання приміщень, прилеглої території, та інформаційне забезпечення вказаної категорії осіб. Але прошу звернути увагу, на що звернув комітет, це на висновок Головного науково-експертного управління, який надав свої зауваження, і, що не менш важливо, це думку Державної судової адміністрації України, яка не підтримує законопроект і вважає, що термін відповідно до статті 9 Закону "Про судовий збір", пункту 3: "кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади", - якраз і і включає в себе, зокрема, здійснення видатків на забезпечення архітектурної та інформаційної доступності приміщень судів для всіх учасників судового процесу, у тому числі і для людей з інвалідністю. Але проте, розглядаючи це питання як абсолютно важливе для нашого суспільства, все ж таки комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому даний законопроект як закон України. І прошу звернути увагу, що якщо немає окремого посилання щодо спрямування, обов'язкового спрямування цих коштів, мені здається, що ця норма так і не запрацює. Тому не зважаючи на те, що ми нібито повторюємо, посилюємо норму, нам варто прийняти цей законопроект для того, що, можливо, він зараз уже запрацює в такому вигляді. Дякую за увагу і прошу підтримати за основу та в цілому. Дякую вам. І запитання до співдоповідача. Прошу провести запис, 3 хвилини.

Олександра Кужель, будь ласка. чи на рік потрібно, щоби врахувати ті пропозиції, які пропонує Міністерство юстиції, цих коштів? Бо, наприклад, побудували вони пандуси – це не дуже дорого. Поставили камери по 30 доларів китайські. А далі? Далі, якщо ми не розуміємо використання цих коштів, то це не може бути постійно діюча норма. Ми повинні знати, яка сума це на рік, які кошти потрібні для виконання тієї задачі, і таким чином вже враховувати. Шановна колега, я точно так думаю, як ви, і піднімала це питання, тому що ми справді намагаємося, щоб доля судового збору найбільшою була в утриманні судової гілки влади. Але Але при цьому ми все рівно даємо ще кошти з державного бюджету. Зараз, коли навіть, я наголосила на тому, що сама Судова адміністрація України вважає, що діючим законодавством статтею 9 у них є можливість виділяти кошти саме на облаштування для доступності судів. А ми робимо, ще посилюємо цю норму без певних вказівок щодо чи якоїсь суми чи в якому розмірі, чи саме для якої мети ми це робимо. Тому у мене теж викликає здивування, для чого підготовлений цей законопроект. Але він урядовий, тому ми його підтримали, мені здається, що вони розберуться потім, як виконати дану норму. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Я дякую своєму колезі пану Євтушку, який є мажоритарщиком з Рівненщини, із Сарни, який коли він був мером і навіть за тих умов відсутності децентралізації, збільшення бюджетів, робив великі речі для людей з інвалідністю і можете поїхати в Сарни і подивитися. В мене питання до Ніни Петрівни. Ми не почули від урядовців коштів, да, скільки взагалі збирається цього судового збору, скільки буде спрямовано, ми не почули жодних фінансово-економічних обґрунтувань. Із дуже такої дипломатичної відповіді Ніни Петрівни зрозуміло, що є питання з тим, що цей законопроект запрацює. Є таке враження, що просто взяли ті законопроекти, в яких було щось написано про людей з інвалідністю, внесли в зал Верховної Ради. Давайте приурочимо це до Дня до Дня людей з інвалідністю, приймемо щось. Тому треба приймати законопроекти і подавати від уряду, це ж не депутатський, це від уряду, законопроект, який повністю узгоджений, до яких немає запитань не від більшості, не від опозиції для того, щоб ми не витрачали зайвий час для обговорення таких законопроектів. Шановний колега, я підтримую те, що ви сказали. Але мені здається, що якщо ця норма посилить відповідальність, в тому числі і судової адміністрації, задля того щоб вони спрямовували кошти, можливо, це уточнення, надасть їм більше можливостей, давайте підтримаємо цей законопроект. Він норму… норма не втратить своєї суті, вона тільки буде посилена. Тому ми проголосували на засіданні комітету підтримати за основу і в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключне запитання – Мисик Володимир Юрійович. Ви знаєте, що ми завжди були за баланс між сплатою судового збору і доступом до правосуддя людей. Тому що, з одного боку, суди не можуть працювати, якщо не буде судового збору, а з іншого боку, є категорія людей, які дійсно, якщо судовий збір перевищує якісь межі, це для них фактично бар'єр для доступу для правосуддя. У мене запитання таке: чи враховувався саме цей момент при нарахуванні і при обчисленні тих цифр, які закладені в законопроект? Дякую. Справа в тому, що жодних цифр в законопроекті немає, в тому то і питання. Ми просто розширюємо, уточнюємо норму 3 статті 9 Закону України "Про судовий збір" щодо витрачання судового збору. Тому я сподіваюсь, що сума коштів, яка має бути спрямована саме на цю мету, буде визначена Кабінетом Міністрів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ніна Петрівна. Час для запитань завершений, і зараз виступи від фракцій і груп. Колеги, хто має намір виступити в обговоренні від фракцій і груп, прошу провести запис.

Вчора дійсно в усьому світі вшанували гордих людей – людей, які свої досвідом доводять до всіх, що варто боротися, перемагати себе та рухатися далі. На жаль, у нашій країні до цих 2 мільйонів, більше ніж 2 мільйонів людей, ставлення дуже особливе, тому що, на жаль, тільки в канун або після свята розглядають питання, які б хоч трошечки покращили б сьогодні їх життя. Але ж давайте поглянемо на цю ситуацію реально. От що зараз пропонується? Пропонується створити безбар'єрний доступ виключно до приміщень судів. Шановні, сьогодні людина на візочку не може потрапити до стін парламенту, сьогодні людина на візочку не може заїхати в кулуари парламенту. А ми займаємося зараз популізмом і розподіляємо судовий збір, шановні, а не вирішуємо питання безбар'єрності, про яке ще 3-4 роки тому ми приймали цілеспрямовану програму, де сьогодні питання доступності розглянути на рівні кожної області, де в кожній обласній раді створені комітети доступності, і люди з особливими потребами дуже добре розуміють, що треба сьогодні зробити. Але ж, на жаль, це питання, яке сьогодні ми почали тут обговорювати, воно не тільки не вирішить питання доступності, а воно взагалі принижує людей, які сьогодні, отримуючи від вас малесенькі гроші, неіндексовані виплати по уходу за дитиною з інвалідністю - ну вдумайтесь, у нас останні 4 роки майже не індексувались виплати по догляду за дитиною з інвалідністю, майже не індексується пенсія людям з обмеженими можливостями, - ви сьогодні позбавили цих людей права пересуватися, тому що відмінили їм пільговий проїзд, ви позбавили цих людей права лікуватися, тому що сьогодні ліки для них зовсім недоступні за цими цінами. Ви позбавили цих людей сьогодні жити в теплій домівці, тому що вони не можуть за свою пенсію даже сплатити рахунки за житло та за тепло. А також ви позбавили сьогодні цих людей права придбати ліки та їжу, тому що не індексуєте виплати та пенсійне забезпечення. Тому ми наполягаємо на вирішенні цього питання комплексно. І це рішення підготовлено і зареєстровано нашою фракцією в парламенті. І тому ми закликаємо об'єднати сьогодні зусилля, відкласти в сторону ті точкові законопроекти, які запропонував уряд, даби не ображати цих людей, а термін – тиждень до нового року розглянути ті питання, які б дійсно надали можливість захистити та підтримати людей, сильних людей з особливими потребами. Дякую. Дякую. Від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Звичайно, наша фракція підтримує цей законопроект, як і всі законопроекти, направлені на підтримку людей з обмеженими можливостями. Але розгляд цього питання в нинішніх українських реаліях – це цинізм. Це просто цинізм! Чому? Тому що відсутнє правосуддя. Доступу до правосуддя не має жоден, жоден український громадянин, окрім представників влади. Судова реформа імені Президента Порошенка кінцево позбавила українських громадян доступу до правосуддя. Саме тому Радикальна партія Олега Ляшка ініціює зміни до Конституції в частині судочинства, згідно яких судді і прокурори будуть обиратися людьми, так, як це є в Сполучених Штатах і багатьох інших цивілізованих країнах світу. Звичайно, треба дбати і лікувати людей з обмеженими можливостями, людей з інвалідністю, особливо якщо в людей психіатрична інвалідність, розумова інвалідність. Сидять тут деякі в цьому залі – розуму немає, ляпають наліво і направо своїм языком. Брат – голова облдержадмінстрації, абсолютно адекватна людина, а воно – собачка на прив'язі бігає, гавкає на кого скажуть: то агент Кремля, то нога Кремля, сам ти – член Кремля. Тому Радикальна партія наполягає, що кожен, хто буде балотуватися в український парламент, має проходити наркологічну і психіатричну експертизу, щоб різного роду собачки не потрапляли до парламенту, не тявкали, не підгавкували владі. А то здирають останню свитину з українця, піднімаючи ціну на газ, видаючи платіжки, по 200 кубів домальовуючи в інтересах олігархів, бігають тут, тявкають що хочуть і 30 срібників відробляють. Ганьба! ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, звертаюсь до усіх із нагадуванням, що ми обговорюємо законопроект 6211, і прошу в своїх виступах виступати виключно і лишень по темі законопроекту. Запрошую до виступу від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Луценко, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Президентом України була проведена розширена нарада, де були зібрані представники всіх громадських організацій людей з інвалідністю зору, слуху, колясочники, інші, були запрошені міністерства і відомства відповідні. Міністерство регіонального розвитку розробило будівельні норми, які необхідно буде впроваджувати для інклюзивності будівель і споруд. Власне, сьогоднішній законопроект, де частину судового збору пропонується використати на облаштування доступності для маломобільних груп населення, говорить лише про одне. В 2000 році в Пекіні було зібрано 13 цілей ІІІ тисячоліття, які світ повинен подолати для того, щоб ресурс людськості мав можливість використовуватися краще. Три цілі тисячоліття, на які я хочу звернути вашу увагу: перше – подолання бідності, друге – подолання дискримінації і вирівнювання прав і третє – якісне використання людського потенціалу. Оцей маленький законопроект, який ми зараз з вами розглядаємо, вирішує одне питання: ми вирівнюємо право маломобільних груп, а це не тільки люди з інвалідністю, це і вагітні жінки, це і мами з колясками, це і люди, які мають функціональні обмеження в певний період, наприклад, поломана нога чи поломана рука, які маломобільні в своїй доступності до соціальних послуг, до медичних послуг, і в першу чергу доступу до правосуддя. Так от, цим маленьким законом, який ми сьогодні з вами розглядаємо, ми пробуємо вирівняти право людини з обмеженими можливостями у доступі до правосуддя. Ці дебеени, які розроблені і затверджені наказом і будуть затверджені Кабінетом Міністрів, дадуть можливість через ДБН і через використання частини коштів судового збору вирівняти і надати можливість людям з обмеженими можливостями захистити свої права, а це значить мати іншу роботу, бути вільними, не безпорадними, а значить і не бідними в своїх можливостях. Тому, шановні колеги, хоча би в цей день, коли світ відзначає День людей з обмеженими можливостями, давайте перестанемо дискутувати, а просто трошечки зробимо крок назустріч і зменшимо цю безпорадність, збільшимо можливість людей відчути себе повноцінними громадянами без будь-яких обмежень, без будь-якої безпорадності і просто проголосуємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Батьківщини" Рябчин Олексій, будь ласка. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина". Донеччина. Шановні колеги, сьогодні Верховна Рада на самому початку розглядає 4 законопроекти на тематику питання захисту осіб з інвалідністю. Перший – про те, щоб судовий збір витрачався на збільшення доступу для маломобільних груп населення. Другий – про дорожній рух (щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних). Третій – певні зміни в регулюванні містобудівної діяльності. І четвертий – про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні щодо адміністративно-господарських санкцій. Ще цього року ми приймали два чи три чи чотири законопроекти, які нічого не роблять, крім того, що змінюють термінологію – інвалід на особу з інвалідністю. Витрачається час парламенту для того, щоб замість одного, один раз це вирішити питання, ми будемо витрачати це ще раз. От наприклад, четвертий законопроект урядовий, там і написано "захищеність інвалідів", а не "осіб з інвалідністю". Тобто ми бачимо, що уряд системно недопрацьовує в цій тематиці. Ми вже з'ясували, що у міністерства немає економічних розрахунків, і депутати голосують, не знаючи, скільки коштів на це потрібно. А судова адміністрація також не знає, не може прорахувати, а це адміністративний вплив, який повинен бути вирішений. Більш того, законопроект 6535, який також врегульовує питання доступу людей з інвалідністю до до приміщень, і стосується містобудівних обмежень, який ми проголосували до першого читання, вже не пам'ятаю, скільки, – рік тому 8 лютого, от бачу, знаходиться в комітеті пана Третьякова, і він не розглядається. А він реально міг би змінити ситуацію в даній сфері. Ми подавали свої правки, вимагаємо, щоб він також Питання дуже глобальне, його не вирішити оцими точковими законопроектами, які треба проголосувати, незважаючи на їх навіть недоліки. Питання вирішиться тільки, коли ми вирішимо питання двома речами. Перше – це економічне зростання. Ці речі, вони коштують, і ми повинні витрачати гроші для того, щоб допомагати людям з інвалідністю, які не мають таких же самих можливостей, які мають всі решта людей, для того, щоб вільно існувати. Ми бачили всі, коли займаємося парламентською дипломатією, що, наприклад, в автобусах в Європі, автобус може навіть нахилятися і розгортати спеціальне обладнання для того, щоб людина на колясці заїхала. Ми бачили в європейських парламентах вільний доступ, і всі ліфти, які є, вони також є ліфти для осіб, які є з інвалідністю. У Великобританії всі кафе за нормами мають мати туалет для осіб з інвалідністю. Це певне обмеження і це певні речі, в які повинен інвестувати бізнес, однак без цього не буде рівного доступу. І друга річ, окрім економічного зростання, яке не відбувається, це просто людяність чиновників. Мені здається, не треба приймати жодного закону для того, щоб голова суду просто зробив пандус. В судових адміністраціях є на це кошти, тому просто, будь ласка, будьте людяними до людей, до українців. Голосуємо за цей законопроект.

законопроект пропонує єдину зміну: до напрямів використання коштів від судового збору додається забезпечення архітектурної доступності приміщень судів, доступності інформації, що розміщується в суді, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Шановні колеги, звертаю вашу увагу, що на сьогодні програма "Безбар'єрне середовище" не виконується в Україні навіть на 50 відсотків. Для людей з особливими потребами непридатним на сьогодні залишається громадський транспорт, таксі, банки, державні установи. Люди з інвалідністю зустрічають супротив навіть на шляху встановлення пандусу до власної оселі. Згадайте хоча б скандал у Харкові з членом паралімпійської збірної України Анною Пашковою. Центральна влада має не тільки віддавати розпорядження щодо організації безбар'єрного середовища, але і створити відповідні механізми для реалізації такої програми. Місцеві бюджети сьогодні і так перевантажені невластивими видатками, якими кожного року обтяжує їх уряд. Це, безумовно, не звільняє місцеву владу від відповідальності по виконанню цієї програми, але саме центральна влада зі свого боку має сприяти створенню механізмів для фінансування таких програм та їх реалізації. Власне, законопроект і передбачає розщеплення надходжень від судового збору на облаштування будівель судів пандусами, наданням інформації шрифтом Брайля та інших видатків, пов'язаних із наданням доступу для людей з інвалідністю до судової системи. В ході моніторингу, ініційованого громадськістю ще в 15-му році, виявилося, що тільки 44 відсотки українських судів забезпечені пандусами і лише 9 відсотків судів забезпечені ліфтами, і це при тому, що далеко не завжди вони знаходяться на першому поверсі. Але водночас цей законопроект, на жаль, лише точковий. Ініціатива Кабміну мала б бути значно комплекснішою. І статтею видатків здійснення судочинства, функціонування органів судової влади, витрати коштів від судового збору сьогодні і так передбачають забезпечення архітектурної та інформаційної доступності судів для всіх, підкреслюю, для всіх учасників судового процесу, в тому числі для людей з особливою потребою. Безумовно, фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект. Але треба розуміти, що це, на жаль, лише точковий підхід, який не вирішить загальну проблему відсутності безбар'єрного середовища в нашій державі. Дякую. Дякую. Від "Волі народу" до слова запрошується Шахов. А потім Писаренко. Група "Воля народу", Сергій Шахов політична сила "Наш край". Шановні колеги, безумовно, наша група буде підтримувати цей законопроект. Але хотілося б звернути увагу не тільки на інвалідів, які не можуть зайти до судів, а хотілося б звернути увагу, що інваліди, які не можуть по 4, по 5 років вийти зі своєї квартири, і де не будується навіть з під'їздів виїзд для інвалідів, які і так жебракують, 1400 гривень всього-на-всього виділяють їм з державного бюджету на підтримку. Що таке 1400 гривень для інваліда? Чи може людина сьогодні прожити на ці гроші? Далі. Що робити хлопцям, які повернулися з війни без рук, без ніг? Ніхто на них не звертає увагу, бо сьогодні депутатський корпус, наприклад, в місті Сєвєродонецьку знову біснується і не встановив 48 пандусів, які були потрібні потрібні найважливішим образом поставити в місті в під'їздах. Далі. Що стосується проїзду. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні в перевізників, які возять сьогодні людей, не просто з пандусами повинні бути автобуси, а саме маршрутчики. Немає також для людини, для інваліда сьогодні, як проїхатися в соціальному транспорті. Далі. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні можливість архітектурна або в дитячих садочках, або в школах дітям з інвалідністю займатися або спортом, або взагалі потрапити в цей заклад? Також ні. Треба звернути і на це увагу. Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Ми будемо підтримувати цей закон. І також прошу звернути увагу на всіх інвалідів, яких у нас 3 мільйони людей сьогодні в державі. Дякую.

судоустрою, і судової системи, і взагалі захистом прав людини, особливо людей, які соціально незахищені. Але при цьому всьому, на жаль, не чують наших закликів голосувати і розглядати ті питання, які дійсно сьогодні є важливими. Ми говорили про те, що сьогодні є вже достатньо проектів нормативних актів, які регулюють питання контролю за рівнем і розміром тарифів. Сьогодні нас не чують. Ми пропонували тиждень розглядати лише питання, пов'язане з тарифами, цінами на газ, іншими питаннями, які сьогодні люди хочуть чути, що Верховна Рада ними обіймається. Хочу вам нагадати, що 1 грудня ми святкували річницю референдуму проголошення незалежності України. Вже пройшов значний час, але результати невтішні. Сьогодні ми втратили значну кількість населення, міграція лише посилюється. Лише на днях польський чиновник заявив, що в Польщі зараз працює приблизно 2 мільйони українців. Вдумайтесь в цю цифру, саме працює, це люди, які потрібні були для того, щоб будувати незалежну Україну і її економіку, сьогодні відбудовують Польщу. Я думаю, що не менша цифра, а, можливо, і більше, відбудовує економіку і збільшує ВВП Російської Федерації. Я думаю, що питання, які сьогодні повинні бути на порядку денному в парламенті, на жаль, стоять не в перших рядах. Якщо ми сьогодні не будемо опікуватися тим, як населення України, як врятувати країну, на жаль, всі законопроекти, які направлені на покращення якихось питань, будуть не потрібні. Тому що нікому не потрібно... у нас не буде людей, які могли би ці закони виконувати. Тому ми ще раз закликаємо звернутися до питань, які дійсно сьогодні говорять про збереження України як держави. Я звернувся до Кабінету Міністрів з вимогою в наступному році провести всеукраїнський перепис населення. Ми повинні розуміти, скільки у нас залишилось громадян, дійсно на яких потрібно і ми можемо розраховувати. Це є питання економіки і питання наступних виборів в наступному році. Ми говоримо про те, що нам потрібно повернутися до найболючіших питань. Подивіться в соціологію. Соціологія – це саме ціни на газ, відбудова економіки, заробітні плати, пенсії, це те, що дійсно сьогодні турбує людей. А інші питання, які сьогодні, на жаль, першими стоять на порядку дня, вони важливі, але не настільки, щоб парламент витрачав на це дуже багато часу. Дякую. Отже, колеги, зараз 6 хвилин виступи від народних депутатів. І переходимо до голосування. Я прошу провести запис на виступи від народних депутатів і прошу голів фракцій запрошувати депутатів в зал. Через 6 хвилин ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. Шахов Сергій передає Сергію Мельничуку, будь ласка. Доброго дня, громадяни України, шановні колеги, головуючий! Питання соціального захисту людей з потребами стоїть дуже гостро в країні. І потрібно їх захищати не тільки в даному випадку. Це мають бути комплексні законодавчі акти, які охоплять всю сферу. Хочу сказати одне, що у воюючій країні іде пограбунок тих коштів, які виділяються на соціальний захист, на соціальний захист, на який ми з вами і прості громадяни платимо у бюджет, це єдиний соціальний внесок. Цей єдиний соціальний внесок, якщо порівняти минулий рік і цей рік, пограбований на 5 мільярдів! Безпрецедентно! Фонд соціального страхування в минулому році, маючи профіцит, в цьому році вже не виплачує лікарняні. Іде запозичення в казначействі і хтось готується на вибори, за кошти платників податків хтось готується на вибори. Я прошу звернути увагу правоохоронні органи, Службу безпеки України, поліцію і прошу рахувати мій виступ як депутатський запит і розібратися у даній ситуації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Пташник Вікторія. Кишкар. І зразу знімаєте Кишкаря, наступного… І наступний буде ваш виступ. Будь ласка, Кишкар, з місця. Дякую, пане Голово. Дякую доповідачам. Дякую пані Сукмановій за її позицію. Дійсно, врівноважено і правильно щодо боротьби з рейдерством, яке існує на підставі тих законів, які, на жаль, ми з вами наприймали. Дуже сумно цей законопроект голосувати без розрахунків і без математики процесу. Але перед цим блоком питань я мав низку зустрічей з людьми з інвалідністю, людьми, які пересуваються на візках, з Олегом Іваненком з Броварів, з Сашком Пустовойтом, який очолює організацію людей з обмеженими можливостями, на візках, у місті Києві. Їхні головні меседжі були якраз не про витрату коштів чи доступність до судів, а те, що повторював мій колега Кривенко – ідеологія. Вибачайте, але вона трішки совкова, коли ми говоримо про доступність, не говорячи про можливості для цих людей. Совковість, тому що ми не розглядаємо цих людей як членів парламенту чи суддів, чи поліцейських, чи керівників великих державних підприємств, а ми лишень переживаємо, щоб вони могли зайти, подати заяву чи заплатити судовий збір. Ми наполягаємо на тому, що люди з інвалідністю вимагають дотримання існуючих законів в першу чергу, ніж прийняття інших, які які б визначали в тому числі доступність до об'єктів. Ціла низка проектів на місцевому рівні, які забезпечені місцевими коштами, зреалізована, як-то: спуски чи пішохідні переходи, переходи по надземним пішохідним переходам. І вони зреалізовані, і добре функціонують, і це дійсно відповідальність місцевої влади. Сьогоднішня система координат в роботі з людьми з інвалідністю, вона називається "створи собі спортсмена-інваліда", тому що, лише будучи спортсменом-інвалідом, можна заробити хоч якісь кошти. Але люди з інвалідністю вимагають одного – соціалізації. Соціалізація – це в першу чергу робоче місце. От, власне, від усіх людей з інвалідністю передаю велике вітання членам парламенту і вимагаю забезпечити соціалізацію, не спортсменів треба тут створювати, а створити систему, в якій кожен з людей, чи то він на візку, чи з обмеженими можливостями рухомого апарату, матиме право на робоче місце, в тому числі і в стінах цього парламенту. Дякую. І прошу підтримати. Дякую, колеги. І зараз заключний виступ. Передає слово для виступу Ірині Сисоєнко Кишкар. Будь ласка, пані Ірина. І через 3 хвилини голосування. Прошу усіх заходити в зал. Шановні колеги, навіть те, що в Україні майже 3 мільйони осіб з інвалідністю, в той же час людей з інвалідністю ми майже не бачимо серед суспільства. Чому так? Тому що держава не створила належних умов для того, щоб в суспільстві справді ці люди були належним чином адаптовані і щоб в них були фізичні можливості перебувати і в державних установах, безперешкодно здобувати… і в медичні заклади, в аптеки, в місця громадського значення. В той же час, якщо подивитись як в інших державах побудована система доступу для людей з інвалідністю, то там можна побачити, що майже в кожну державну установу особи на візках, особи з інвалідністю можуть безперешкодно бути і користуватись всіма можливими їм правами. Тому створити умови, коли громадяни України, що мають обмежені можливості, могли б мати можливість бути не лише дома, прикованими до тих умов, які створені в них виключно дома, а й бути повноцінними членами суспільства, є надзвичайно спільною задачею і парламенту, і уряду. Але, в той же час, хочу звернути увагу, що які б ідеальні закони, що б ми тут з вами не приймали, якщо ці закони не будуть належним чином виконуватись урядом і якщо насправді не будуть витрачатись державні кошти на забезпечення необхідних умов доступності до громадських закладів, закладів, до медичних закладів, до аптек, до всього того, чим мають користатись люди з обмеженими можливостями, то нічого не відбудеться. Тому фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати даний законопроект. Ми наполягаємо на тому, що цей законопроект, як і інші, для людей з обмеженими можливостями мають розглядатися в першу чергу. Цей законопроект лежить в парламенті вже 1 рік і 8 місяців і чекає на своє голосування. І ми повністю підтримуємо те, що право на захист в суді всі громадяни України мають однакове. Тому створити умови безперешкодного доступу до суду. Створити умови, відповідно до яких будуть пандуси з поручнями, з кнопкою виклику персоналу охорони для забезпечення безперешкодного доступу до залу в судових засідань мають полегшати особам з інвалідністю і захистити їх порушені права. Також цим законопроектом мають бути облаштовані суди санітарними кімнатами для осіб з інвалідністю, що є надзвичайно важливим. Встановити в приміщені судів інформаційні стенди шрифтом Брайля. Облаштувати місця для паркування автомобілів осіб з інвалідністю поблизу входу в приміщення суду та розмістити Дякую за увагу. Я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Будь ласка, займаємо робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів (№6211). За пропозицією комітету – за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо.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

За-155 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра внутрішніх справ Ковальчук.

Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати! До…

З метою реалізації Указу Президента України від 13 грудня 2016 року номер 553 "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання додержання прав осіб з інвалідністю" Міністерству внутрішніх справ було доручено врегулювати питання віднесення до пішоходів осіб, які перетинають проїжджу частину автомобільної дороги, вулиці, на інвалідних колясках з двигуном. На сьогодні осіб, які рухаються в кріслах колісних з двигуном, не віднесено до учасників дорожнього руху, тому вони фактично позбавлені волі

захистити права осіб з інвалідністю, що рухаються в кріслах колісних на безпечний рух шляхом віднесення таких осіб до кола учасників дорожнього руху. А також удосконалити та наблизити до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. З прийняттям цього закону особи, які рухаються в кріслах колісних, матимуть право рухатися по тротуарах та пішохідних і велосипедних доріжках зі швидкість пішохода, їздити по краю проїзної частини, вулиці чи узбіччю. Разом з цим особи, які рухаються в кріслах колісних зі швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних та велосипедних доріжках, матимуть право на переважне перетинання проїжджої частини. Під час руху вони повинні будуть виконувати вимоги, що стосуються пішоходів. Крім того, особи, які рухаються в кріслах колісних по краю… напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі та виконувати вимоги, що стосуються велосипедистів. Також встановлюються певні вимоги до крісел колісних, відтак вони повинні бути обладнані світловими пристроями. Прошу підтримати даний законопроект. Слава Україні! Дякую. Я запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань транспорту народного депутата Ярослава Дубневича. Шановна пані головуюча, шановні народні депутати! Проектом закону (реєстраційний номер 7486, від 15.01.2018) вносяться зміни до Закону України "Про дорожній рух" у частині унормування норм щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних. Зокрема, пропонується визначити основні права та обов'язки осіб, що рухаються в кріслах колісних, а також привести до єдиної термінології в цьому питанні. Головне науково-експертне управління підтримує законопроект з деякими зауваженнями та пропозиціями. Міністерство інфраструктури України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України та Державне агентство автомобільних доріг України підтримують законопроект. Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю та Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримують законопроект. Комітет з питань транспорту на своєму засіданні 17 жовтня 2018 року розглянув проект Закону реєстраційний номер 7486 від 15.01.2018 року і рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу підтримати прийняття законопроекту № 7486 за основу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми переходимо до обговорення законопроекту, прошу провести запис для обговорення за скороченою процедурою: два – за,

Дійсно, перша половина дня нашого пленарного засідання присвячена таким важливим законопроектам. фракція "Батьківщина" буде підтримувати їх, аби бодай трішечки покращити стан, пересування, добробут наших людей з інвалідністю. Про що йдеться в даному законопроекті? Відповідно до Європейської угоди, яка була у Женеві у 1971 році, було передбачено, що до пішоходів прирівнюються ті особи, які переміщуються в інвалідних колясках, що приводяться в рух власноруч ними самими, які їздять із швидкістю пішохода. Одночасно такі особи з інвалідністю мають право у будь-якому випадку рухатися по проїжджій частині дороги. Проектом закону пропонується внести відповідні зміни до Закону України "Про дорожній рух", які дозволяють законодавчо захистити право осіб з інвалідністю, які рухаються у кріслах а також інших представників маломобільних груп населення, на безпечний рух. А саме пропонується, щоб особи, які рухаються в кріслах колісних, належали до учасників дорожнього руху. Крім цього в статті 19-1 "Основні права і обов'язки осіб, які рухаються в кріслах" чітко передбачаються їхні права та обов'язки. Серед прав дається можливість їздити по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччю. Особи, які рухаються в кріслах колісних зі швидкістю пішохода по тротуарах… А також є і обов'язки: не перевозити вантажність, що заважають керуванню, вантажі; не буксирувати причепи; не перевозити пасажирів. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Ірину Сисоєнко. Ірина Сисоєнко, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Даний законопроект є тим, який має захистити права осіб з інвалідністю, що рухаються в кріслах колісних, а також інших представників маломобільних груп на безпечний дорожній рух. Тому однозначно фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати цей важливий законопроект, тому що Україна посягає перше місце в Європі по кількості травмованих осіб, які з часом стають особами з інвалідністю під час дорожньо-транспортного руху. Також Україна, на жаль, займає перше місце по смертності серед населення інших держав, коли люди просто гинуть на дорогах України. Тому ті законодавчі зміни, які направлені на те, щоб встановити безпечні умови для пересування осіб з інвалідністю, є важливими, і ми будемо голосувати за цей законопроект. В той же час, я хочу звернути увагу, що ми не лише маємо створювати належні умови для пересування на дорогах для людей з інвалідністю, у першу чергу задача держави є робити все, щоб людей з інвалідністю в нашій державі було надзвичайно менше. А для цього ми маємо займатися профілактикою і попередженням інвалідності. Тому питання дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких якраз найбільш працездатне населення віком до 40 років одержують ті травми, що ці особи, які б ще мали можливість багато років працювати і мати шанс на повноцінне життя, вони стають особами з інвалідністю і перебувають у візках. Тому саме над цим ми маємо працювати разом з урядом і запроваджувати відповідні державні програми по боротьбі з травматизмом, по профілактиці і зменшенню людей з інвалідністю, в тому числі і на дорогах України.

урядом та органами місцевого самоврядування. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І запрошую до слова народного депутата Гусака від фракції "Опозиційний блок". Володимир Гусак, "Опозиційний блок". Шановні колеги, шановні українці, шановна головуюча! Добре, що парламент, хоча б після Дня інвалідності розглядає законопроекти, спрямовані на те, щоб зробити життя інвалідів в Україні трошки простішими. Хотілося, щоб ця підтримка мала реальний, а не декларативний характер, бо нещодавно ми о шостій ранку розглядали бюджет, і що в цьому бюджеті для інвалідів? Нічого. Пенсія для інваліда І групи з дитинства – людина, яка не може працювати, з 1 січня буде складати півтори тисячі гривень, майже як знущання виглядає задекларована мета, що ця пенсія має забезпечити нормальне проживання та купівлю необхідних ліків. Що стосується цього законопроекту, то він спрямований на те, щоб інвалідам, які рухаються у кріслах колісних з двигунами, надати права пішоходів і таким чином забезпечити право на безпечний рух. Нічого поганого в цьому немає. І більш цього, це – справжня європейська норма, так, як і заявляють автори законопроекту, бо в Європі колісні крісла і обладнані двигунами. ви знаєте, скільки мінімально коштує інвалідна коляска з двигуном? Ціна починається від 20 тисяч гривень. Хто її може придбати з українців на пенсію півтори тисячі гривень? Але шкоди в цьому немає, і можливо, для тих інвалідів, кому якось пощастить отримати це крісло, цей законопроект спростить життя. Тому фракція "Опозиційного блоку" його підтримає, але ми сподіваємося, що вже наступний парламент займеться питаннями реального розвитку економіки. Дякую. Ще не встигли записатися всі депутати. Є бажання виступити від фракції "Народний фронт". Прошу, народний депутат Корчик з місця. Шановні колеги! Віталій Корчик, "Народний фронт". У законопроекті шляхом внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" пропонується врегулювати суспільні відносини щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних, а також для інших представників маломобільних груп, та захистити їх право на безпечний рух. Прийняття законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, дозволить удосконалити та наблизити до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Зважаючи на всі виступи колег та результати рішення профільного комітету, зауваження та пропозиції науково-експертного управління, прошу підтримати прийняття даного законопроекту за основу. Фракція "Народний фронт" буде підтримувати. Дякую за увагу. Дякую. Всі змогли виступити, так? Тоді прошу підготуватися до голосування. Прошу запросити депутатів до залу, прошу шановних народних депутатів займати свої місця, за декілька хвилин відбудеться голосування.

Зараз відбудеться голосування. Прошу заключне слово ще тимчасом від заступника міністра внутрішніх справ. Можете Можете з місця, можете з місця. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця.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 Прошу усіх голосувати, прошу підтримати за основу. Голосуємо, колеги.

про врегулювання змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-156 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКХ Шиньковича Андрія Васильовича. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги народні депутати! Законопроект, який об'єднає зал, тому що тут немає політики, а є, дійсно, продовження тієї справи, якою ми сьогодні займаємося, – це створення комфортних, безперешкодних умов для людей, які обмежені в своїх можливостях, але які живуть повноцінним життям, так само як усі ми. Однією з сфер діяльності, де доступність, мобільність безпечного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення є вкрай актуальним та важливим, є містобудівна діяльність. Основний нормативний акт з цього питання – ДБН В.2.2-17:2006 "Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення", який набрав чинності 1 травня 2007 та впорядкував вимоги щодо будівництва нових об'єктів або реконструкцію існуючих відповідно до потреб різних категорій населення. Однак будинки, громадські будівлі і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію до травня 2007 року, здебільшого не відповідають вимогам щодо доступності, а для проведення реконструкції відповідно до вимог законодавства існують суттєві невиправдані перешкоди внаслідок прогалин у законодавстві. Так, будівництво пандусів, підйомників, платформ потребує використання земельної ділянки для їх розміщення. Встановлена загальна процедура відведення земельних ділянок під будівництво не стимулює замовника будівництва до забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності внаслідок її складності, вартості і часу оформлення, та інколи навіть необхідності проведення аукціонних процедур для відведення невеличкої земельної ділянки. Саме з метою зняття перешкод при вирішенні питань пристосування існуючих житлових і оточуючих середовищ до потреб осіб з інвалідністю і розроблений цей законопроект, та пропонується надати можливість облаштування пандусів або піднімальних платформ, підйомників без документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. а також дуже важлива норма в законопроекті: звільнення, значить, замовників цих робіт від сплати пайової участі на розвиток інфраструктури населеного пункту. Комітет Верховної Ради з питань будівництва розглянув на своєму засіданні і пропонує Верховній Раді прийняти за основу. Позитивний висновок ГНЕУ. Позитивний висновок антикорупційного комітету. Прошу, шановні колеги, підтримати законопроект за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка: два – за, два – проти. Прошу провести запис. Від "Батьківщини" Івченко передає Рябчину слово. Дякую колезі Івченку за те, що передав слово. Законопроект 7370 пропонує будувати засоби безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення. Однак є питання. Немає чіткого визначення, що таке є "засоби безперешкодного доступу до об'єктів ЖКХ". І ще доцільно уточнити до другого читання, які саме категорії населення відносяться до маломобільних груп, тому що можуть бути певні зловживання, коли будь-хто зможе зробити землевідвід і будувати все, що завгодно, під видом засобів безперешкодного доступу до об'єктів. Тому це треба врегулювати до другого читання. Прохання до авторів, а це Кабінет Міністрів України, знову готувати більш якісні законопроекти, де будуть більш чіткі для того, щоб ми не витрачали купу часу для доопрацювання їх до другого читання, витрачали час комітету для розглядання цих законопроектів. В нас є великі застереження до цього законопроекту. Пропонуємо підтримати лише в першому читанні, і ретельно щоб всі депутати попрацювали над тим, щоб за благими намірами, а саме збільшення кількості об'єктів доступу для людей з інвалідністю, для маломобільних категорій населення не було певних зловживань, як в нас, на жаль, є зазвичай при таких законопроектах. Тому підтримуємо лише в першому читанні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Рудик Сергій Ярославович. Шановні колеги, сказати, що зазначений законопроект дозрів, це нічого не сказати: він перезрів. Ці норми для нових будівель мають бути впроваджені максимально швидко з зрозумілих для всіх причин. Але воно вирішить тільки частину проблем, які стоять перед людьми з інвалідністю. Воно вирішить тільки майбутні будинки, які будуть будуватися. У нас є величезна проблема з старим житловим фондом. Є величезна проблема з адміністративними будівлями. Ми перший законопроект сьогодні проголосували 228 голосами по доступу до судів. Але, щоб ви собі розуміли, що навіть через Верховну Раду людина з інвалідністю не може безперешкодно приїхати, доїхати, особливо яка пересувається в колясці. Щомісяця практично на моє запрошення в Верховну Раду приїжджають різні організації з інвалідністю. Приїжджають люди і я спостерігаю власними очима як важко перейти між першим і другим поверхом, потім піднятися на третій поверх, потім спуститися знову на другий і перейти на комітети для того, щоб подивитися, як працюють наші комітети. Той час, який для здорової людини займає 7, максимум 10 хвилин, для людей-візочників складає до 40-50 хвилин. По великому рахунку, крім 6-го під'їзду будівлі під куполом і на Садовій, пандус, який піднімає людей і так званий ліфт, який може підняти з 1-го на 2 поверх, далі ситуація не рухається. Шановні колеги, користуючись нагодою, а також тим, що наступного року наша будівля Верховної Ради відзначатиме 80-у річницю з дня будівництва, я прошу в наступному році передбачити Апаратом Верховної Ради переобладнання всіх під'їздів, які є в будівлі Верховної Ради, спеціалізованими пандусами для під'їзду інвалідів. Прошу підтримати цю ініціативу всіх колег. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І, колеги, зараз заключний виступ, після якого ми переходимо до голосування. А? Королевська зголосилась. Був, здається, виступ від вас. Колеги, отже, через хвилину ми переходимо до прийняття рішення, я прошу усіх зайти в зал, приготуватись до голосування. Від "Опозиційного боку" слово надаю Наталії Королевській. Будь ласка. Шановні колеги, це важливий законопроект і в першому читанні його треба приймати і вирішити питання щодо доступності в нових побудовах. Але ж до другого читання наша задача з вами врахувати там дуже важливу річ: щоб людина могла потрапити до будь-якого об'єкта, як житлового приміщення, так і об'єкта інфраструктури, в нашій країні. І це, я вважаю, завдання цього парламенту. Також ми наполягаємо, щоб розглянули наші сім законопроектів, які вже більше року знаходяться в парламенті, які підтримані профільними комітетами і які б дозволити сьогодні підняти виплати та допомогу людям відновити особам з інвалідністю пільги за проїзд, запровадити механізм працевлаштування осіб з інвалідністю, вирішити питання дітей, які отримали інвалідність, мирних мешканців внаслідок війни на сході, підвищити людям з інвалідністю пенсії та соціальні виплати, а також виплати по догляду за людьми з інвалідністю, а в... Прошу дуже головуючого, голів профільних комітетів розглянути першочергово сім законопроектів щодо реального захисту людей з інвалідністю, внести до кінця року на розгляд парламенту. в канун свята або після свята будемо займатися цими важливими питаннями, а ми дійсно зможемо підтримати сьогодні людям, 2,5 мільйона людей, яким дуже важко.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 З лож теж поверніться в зал, колеги. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (№7370) за основу. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо!

За-230 Рішення прийняте, колеги. Отже, ми пройшли три законопроекти, у нас залишився ще один законопроект з цього розділу, але ми перейдемо до його розгляду після перерви. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин.

Отже, колеги, ставлю на голосування пропозицію розглянути проект закону 4598 за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

Давайте поставлю ще раз? Добре, я почекаю 1 хвилину. Колеги, але зараз всі мають шанс запросити депутатів в зал. Ну, зрештою, ми і так не наберемо. Я бачу, всі фракції дають нулі.

Отже, колеги, я ще раз поставлю на голосування пропозицію. Хто за те, щоб проект Закону 4598 розглянути за скороченою процедурою, прошу проголосувати. Голосуємо.

Динаміка позитивна, але недостатня. Недостатня. Отже, колеги, я сподіваюся, що ми зможемо ефективно, швидко проговорити, будемо всі лаконічними. І ми переходимо до розгляду проекту Закону за повною процедурою.

Доброго дня, шановний головуючий. Доброго дня, шановні народні депутати. Станом на 1 січня 2018 року загальна кількість осіб з інвалідністю в Україні становить 2 мільйони 635 тисяч 591 особа. З них за статистичними даними від 1 вересня 2018 року працевлаштовано лише 666 тисяч 827 осіб, у тому числі працездатного віку - 533 тисячі 387 осіб. З огляду на це можна зробити висновок, що із загального числа осіб з інвалідністю в Україні працевлаштовано офіційно лише близько 25 відсотків, велика частина з яких працевлаштована лише на папері. Система працевлаштування осіб з інвалідністю потребує системних змін, зокрема необхідно посилити відповідальність роботодавців зі сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування людей з інвалідністю шляхом відновлення втраченої державної функції контролю за розрахунком і сплатою роботодавцями відповідних санкцій. Саме із цією метою і було розроблено даний законопроект. Зокрема, пропонується внести зміни до статті 19 та 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", яким пропонується: перше покласти на Державну службу України з питань праці функцію контролю за розрахунком і сплатою адміністративно-господарських санкцій та пені на рахунки відділень Фонду соціального захисту інвалідів за невиконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Друге. Дозволити Держпраці у разі виявлення ним в ході перевірки порушень роботодавцями нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, розраховувати суми адміністративно-господарських санкцій та пені і вказувати їх в своїх актах перевірки, а також дозволити здійснювати такі розрахунки відділенням фонду на підставі звіту про зайнятість і працевлаштування у разі несплати роботодавцями адміністративно-господарських санкцій самостійно. Прийняття акту дасть змогу забезпечити ефективний механізм стягнення сум несплачених адміністративно-господарських санкцій у судовому порядку, що позитивно вплине на загальний стан їх надходжень до бюджету. Шановні депутати, ці кошти могли б спрямувати на заходи і соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації, професійне навчання осіб з інвалідністю на створення спеціальних робочих місць. Варто також зазначити, що текст проекту акта потребує приведення у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і факультативним протоколом до неї, зокрема слова "інвалід" мають бути замінено на слова "особа з інвалідністю в усіх її формах". Дякую вам. Будь ласка, 3 хвилини запитання до доповідача. Прошу провести запис.

які не повинні бути обмежені в нашому середовище, в нашому суспільстві. І я хотів подякувати авторам цього проекту закону, які намагаються зробити і покращити в нашому суспільстві, в нашій державі людям, людям-інвалідам, які намагаються бути, будемо говорити, і буди такими як ми всі, і допомагати, будемо говорити, розвивати нашу державу Україну. Вони теж до цього прагнуть і хочуть, будемо говорити, жити краще в нашому середовищі. Дякую. Я закликаю всіх до голосування. Дякую, шановні колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це очевидно виступ, а не запитання. І Семенуха Роман, СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". У мене запитання до представника міністра соціальної політики саме в контексті цього законопроекту. Сьогодні, згідно закону, відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" встановлюється пільговий розмір ЄСВ для підприємств, на яких працюють особи з інвалідністю. При цьому, це правило з незрозумілих причин не поширюється на фізичних осіб підприємців, до яких також застосовується, з одного боку, вимога щодо заповнення норми робочих місць особами з інвалідністю. Чому цей законопроект, який зареєстрований Кабінетом Міністрів, не виправляє цю дискримінацію? Адже сьогодні чимало людей, так само найманих працівників, щодо яких так само поширюється вимога щодо відсоткового забезпечення людей з особливими потребами, але там немає пільги для цього. Тобто чому в вашому законопроекті не пропонується усунути цю дискримінацію стосовно ФОПів? Дякую. законопроектом ми пропонуємо зараз саме на Держпрацю покласти обов'язки перевіряти дані підприємства. І саме ми хочемо, щоби в тих актах, які вони пишуть і які покладені на них, вони показували. Я думаю, що дуже слушне зауваження, його ми, погоджуюсь, що повинні переглянути і також вони повинні поширюватись на відповідні ФОПи. Я з вами абсолютно погоджуюся.

Це є небезпечне виробництво. І як бути там з працевлаштуванням якраз оцього відсотка людей з інвалідністю? Вони сплачують штрафи за це, що не працевлаштовують якраз людей. Чи можна внести якраз зміни до оцих якраз постанов, законів? Що треба зробити? Я вже на вас писав неодноразово звернення, щоб врегулювати те питання, будь ласка. Ви маєте на увазі підприємства із шкідливими умовами праці, де не працевлаштовуються особи з інвалідністю? Я погано почула запитання. Ви відповідаєте на запитання? ПОПОВА Л.В. Я не почула запитання. Прошу? Це підприємства із шкідливими… гірновидобувні, підприємства із шкідливими умовами праці, де не працевлаштовані, що вони також сплачують штрафи. Я думаю, що відповідно ми маємо розглянути такі підприємства тому що особи з інвалідністю, вони не можуть працювати відповідно на всіх підприємствах. І ця позиція має бути доопрацьована. Дякую. ми завершили, у нас час вичерпаний для запитань. Прошу сідати на місце. Запрошую до співдоповіді голову Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю народного депутата Олександра Третьякова.

Шановні колеги, 3 грудня весь світ відзначає Міжнародний день осіб з інвалідністю, який проголошено Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1992 році. На жаль, за останні роки кількість осіб з інвалідністю в Україні поповнюється нашими захисниками, які дають відсіч російському агресору. Повага до потреб осіб з інвалідністю, забезпечення і реалізація ними прав на працю та достатній рівень матеріального забезпечення – це найменше, що держава має зробити сьогодні для людей, які своїм прикладом демонструють силу волі та незламність духу. Наш комітет системно працює над законодавчим врегулюванням актуальних питань забезпечення прав осіб з інвалідністю, у тому числі на працю. Головна мета урядового законопроекту 4598 забезпечити виконання роботодавцями нормативного працевлаштування осіб з інвалідністю. Попри деякі зауваження до законопроекту, члени комітету одностайні в тому, що порушені питання треба вирішувати швидко. Тому комітет рекомендує прийняти законопроект 4598 у першому читанні. Комітет готовий разом з вами, з депутатами, доопрацювати цей законопроект до другого читання в найкоротші терміни. Прошу підтримати рішення комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Залишайтеся, будь ласка, за трибуною. І прошу провести запис для запитань до співдоповідача. Запрошую до слова народного депутата Євтушка. ШКРУМ А.І. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". У мене запитання скоріше було до першого доповідача, але, оскільки я не змогла його тут задати, то поставлю вам, пане голово комітету. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що дійсно це правильний шлях, йти шляхом, в принципі, накладення санкцій і дозволення конкретному центральному органу виконавчої гілки влади робити перевірки, визначати порушення і потім застосовувати адміністративно-господарські санкції та пені при тому, що не врегульовано у нас стратегічно і питання, яке задавали до цього мої колеги депутати? Якщо не може підприємство знайти осіб з інвалідністю, які зацікавлені в цій роботі, чому воно має сплачувати санкції? підприємства часто звертаються навіть до Державної служби із соціальної зайнятості, і говорять про те, що ми не можемо на свою цю посаду знайти необхідну кількість осіб з інвалідністю, але, на жаль, змушені платити санкції. Так само, як у нас і не забезпечені базові якісь для цих осіб з інвалідністю, щоб вони були зацікавлені в цих робочих місцях. Тобто чи не треба більш комплексно підійти до цього питання, а не лише шляхом накладення санкцій, які, до речі, не застосовуються на державні органи влади… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. О.Ю. Перше, що я скажу, я не дуже вірю, що з 2,5 мільйонів людей з інвалідністю не можуть знайти того, хто буде працювати. Тому, я думаю, що так шукають, що не можуть знайти, це перше. По-друге, держава – це є кнут і пряник. І якщо не виконуються закони, держава повинна за це карати, це друге. Третій законопроект достатньо "сирий", його правда треба до другого читання доопрацьовувати, і ми це будемо доопрацьовувати. Я вважаю, що не може бути дискримінації, державне чи приватне підприємство. Це буде доопрацьовано. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ще одне запитання від народного депутата Альони Шкрум. Дякую. Фактично ви вже почали відповідати на це запитання, але на сьогодні дійсно присутня дискримінація. Ми фактично змушуємо бізнес, малий, середній, великий, будь-який бізнес, де більше 8 людей, працевлаштовувати осіб з інвалідністю, шукати їх, працевлаштовувати на конкретні кваліфікаційні вимоги, на які все ж таки інколи важко знайти таких людей. Особливо, якщо це важке виробництво, важкі умови праці, особи з інвалідністю не завжди можуть навіть фізично там працювати і погоджуватись там працювати. При цьому для державних органів влади жодної пені, санкцій за недотримання таких умов не застосовується. Мені цікаво, чи комітет, наприклад, розбирався, чи в державних органах таких як Кабінет Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Апараті Верховної Ради є необхідна кількість, відповідно до законодавства 91-го року, на яке ми посилаємося, осіб з інвалідністю? І вони працевлаштовані хоча б у нас в Апараті Верховної Ради, наприклад? Дякую. На жаль, не працевлаштовані. На жаль, я згоден з тим, що є дискримінація. Я вважаю, що, якщо ми приймемо цей законопроект в першому читанні, якщо ми проведемо дуже широке обговорення, проведемо круглі столи на базі комітету – я запрошую всіх ми повинні це зробити. Законопроект, який зараз працює, 91-го року, він вже морально устарів, його треба міняти, і треба до цього питання підходити. Я сам, коли займався бізнесом, я не дуже згоден з тим, що треба бізнес зажимати, особливо сьогодні, якщо ми сьогодні кажемо в такі часи складні для держави. Поэтому законопроект буде взвешенный для того, щоб баланс між работодателем і людьми з інвалідністю був між собою. Дякую. І останнє запитання. Прошу, народний депутат Бондар. 12:48:52 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло. Пане Олександр, мною зареєстрований Закон 9315, якраз ваш комітет є профільним. Це є щодо уточнення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю на виробництвах із шкідливими і важкими умовами праці. Будь ласка, розгляньте його на комітеті і прийміть позитивне рішення, це якраз по питанню дійсно шахтарів і вугледобувних підприємств, де не можуть бути працевлаштовані якраз особи з інвалідністю, бо це є шкідливе виробництво. Дякую. 12:49:33 ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Завтра ми вже не встигнемо розглянути, але на наступному засіданні комітету, я обіцяю, що ми розглянемо його. Дякую, ви… Дякую, шановний пане голово комітету, ви, прошу, можете зайняти своє місце. І ми будемо переходити до обговорення законопроекту. Прошу народних депутатів підготуватися. Зараз ми будемо проводити обговорення від депутатських фракцій Прошу провести запис.

Від "Партії "Відродження" запрошую до слова народного депутата Писаренка.

Дякую, шановна пані головуюча, дякую, шановні колеги. Хочу сказати, що, дійсно, дуже важливо, що ми переходимо до тематичних днів і сьогодні день фактично соціальних питань. дуже шкода, що, незважаючи на це, у нас дуже низький рівень підтримки і по процесу проведення нашого сьогодні засідання, і по голосуванню фактично. Ми ще раз наполягаємо, що сьогодні нам потрібно перейти до більш системної роботи парламенту, роботи, яка буде відзначати наше прагнення змінити щось в особливих питаннях, які сьогодні більш турбують людей. Соціологія показує сьогодні, що більше 50 відсотків людей турбує фактично три питання: це питання цін на тарифи, це питання миру і це питання, яким чином у цій країні отримувати зарплату, пенсію і інші соціальні виплати. Всі ці три питання сьогодні, на жаль, не є в порядку денному парламенту. Ми сьогодні розглядаємо важливі питання, але вони повинні бути більш масштабні. Я вже говорив зранку, що за останньою статистикою, сьогодні

Нація зможе зникнути і роз'їхатися по інших країнах. Лише в Польщі сьогодні вже працює 2 мільйони українців, в Російській Федерації – ще більша кількість. Це означатиме, що українці будуть формувати ВВП інших країн, а тут, в Україні, не буде кому працювати на заводах, тут, в Україні, не буде кому виробляти валовий національний продукт і, відповідно, нічим буде сплачувати ті соціальні виплати, які навіть закладені сьогодні в країні, а це означатиме, що країна буде і надалі продовжувати жити в борг. Тому ми пропонуємо, щоби в наступному році разом із всеукраїнськими виборами провести Всеукраїнський перепис населення, зрозуміти, скільки українців ще залишилося жити в Україні. Від цього ми будемо будувати стратегію розвитку країни, те, що буде відбуватися з нашою економікою, на чому будемо робити наголос. Це дозволить нам робити стратегічні і приймати стратегічні рішення в парламенті, це дозволить нам не втрачати час у парламенті на пусте обговорення рішень, які не змінюють в цілому життя країни і життя українців. Давайте вже зараз подивимося на те, чим повинен опікуватися парламент задля того, щоби кількість людей в країні не зменшилася до критично низького рівня. Дякую. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Дмитра Білоцерковця. Прошу, Оксана Продан. Шановні колеги, я звертаю вашу увагу на те, що насправді сьогодні, коли ми говоримо про людей, які потребують додаткового нашого захисту, про людей з інвалідністю, то цей законопроект на їх користь не має нічого По-перше, нічого ми людям, які дійсно потребують зараз можливості і необхідності отримати роботу, якщо такої не мають, не даємо. Цим законопроектом ми передбачаємо тільки додаткові санкції для бізнесу, для роботодавців і додаткові можливості для контролюючих органів. Тут у залі велася дискусія перед тим, коли обговорювали законопроект, про те, наскільки забезпечення роботодавцем місцями, можливостями для того, щоб позвати людей на роботу. І коли говорили про те, що, будь ласка, є дійсно тисячі людей, які шукають роботу, ніхто не сказав про те, що зараз на от цей коефіцієнт і кількість людей з інвалідністю включають водіїв, включають електриків, включають монтажників, які, насправді, апріорі не можуть бути з інвалідністю. Ніде ніколи до роботи водієм не допустять людину, яка за медичними показниками не може бути водієм. Але це ті водії на автопідприємствах, автопідприємствах, наприклад, розраховуються в той мінімальний коефіцієнт, який повинен бути забезпечений на підприємстві. Тому немає забезпечення роботою інвалідів, є тільки додаткові санкції. Що є в цьому законопроекті? Перше – можливість ще одному контролюючому органу перевіряти підприємства, перевіряти розрахунки і це точно не для інвалідів, це єдине для ускладнення перевірок – з одного боку, а з іншого боку – для посилення посилення корупції. І є ще одна річ, про яку вчора говорили на фракції. Цим законопроектом передбачається скасувати строк давності для збору до Фонду інвалідів. Ми сьогодні маємо відсутність строку давності для Пенсійного фонду і там, зрозуміло, люди страхують пенсійну відповідальність. Але скасовувати строк давності щодо зборів, внесків до Фонду інвалідів, я вважаю, ну, взагалі неможливим. Тому вважаю, що цей законопроект голосувати навіть в першому читанні передчасно і прошу вас його не підтримувати. Дякую дуже. Він не про інвалідів, він про посилення корупції. (Оплески) Дякую дуже. Дякуємо. Я запрошую до слова народного депутату Семенуху від "Об'єднання "Самопоміч". українців, які сьогодні мають інвалідність – це фактично люди працездатного віку. В радянські часи такі люди автоматично вибували з ринку праці, адже інвалідність трактувалася як втрата працездатності. Сьогодні ця дискримінація, є спроба її виправити, але не в кращій спосіб – є квотування для бізнесу по кількості робочих місць, працевлаштування людей з інвалідністю 4 відсотки від кількості штатних працівників. А тепер давайте реально подивимося на стан речей – чи виконується ця норма. Про яке, наприклад, дотримання закону може йтися мова, якщо за даними Рахункової палати, навіть переважна більшість державних бюджетних установ не виконує ці норми. Всі, хто працює в реальному секторі економіки в приватному секторі, знають, що дуже часто сьогодні дотримання цієї норми є суто декларативним. Дуже часто бізнес, навпаки, йому легше заплатити ті штрафи, ніж фактично виконувати цю норму. підприємств сьогодні лише дотримуються цього квотування, і держава, очевидно, не вміє або не хоче вести діалог з бізнесом, зацікавлювати його пільгами чи іншими преференціями в обмін на соціальну відповідальність. Законопроект, на нашу точку зору, направлений не на розвиток форм співпраці держави з бізнесом, а на вдосконалення підвищення ефективності карної функції держави. Фактично, будемо говорити прямо, на посилення тиску на бізнес. Я без перебільшення скажу, що сам навіть спосіб сьогодні квотування для того, щоб залучити людей з інвалідністю до роботи, є абсолютно радянським за своєю суттю. Законопроект сьогодні не заохочує роботодавців працевлаштовувати людей з інвалідністю. В тому числі наголошую ще на одну дискримінацію, яка стосується бізнесу. Згідно сьогодні закону відповідно до 8 статті про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлюється пільговий розмір ЄСВ для підприємств, в яких працюють особи з інвалідністю, при цьому це правило не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які також мають у себе найманих осіб, і законопроект не вирішує це. Якщо він буде прийнятий в першому читанні, обов'язково це треба допрацювати в другому читанні. Але, колеги, сама філософія має бути змінена і підхід. Сьогодні в усіх країнах цивілізованого світу, Європи передбачені не квотування і штрафи, а навпаки, субсидії. Ну наприклад, в Чехії виплачується будь-якому підприємству субсидія у розмірі 100-відсоткової заробітної плати, якщо така людина відпрацьовує на тиждень не менше 20 годин. Тобто – вдумайтеся! – всі країни Європейського Союзу, навпаки, виплачують субсидії тому бізнесу, який сьогодні залучає таких людей. Зверніть увагу, що сьогодні в умовах колосальної трудової міграції Україна вже сьогодні має замислюватися, а де брати ресурс сьогодні, людський ресурс для того, щоби поповнити сьогодні внаслідок страшної катастрофи через трудову міграцію. І сьогодні люди з інвалідністю через правильні механізми стимулювання бізнесу якраз могли бути одним одним з джерел фактично компенсації цих сьогодні втрат. Тому категорично не сприймаємо такий підхід апріорі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Альону Шкрум. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, дуже важлива відбулася тільки що дискусія з цього законопроекту. Дивіться, і в цьому законопроекті, і в державному бюджеті, який проголосувала коаліція вночі, на 2019 рік дуже добре видно філософію цієї влади. Замість економічного стимулювання, замість соціального захисту людей фактично що робиться? Посилюється регуляція, посилюються санкції і посилюється сувора економія бюджету для людини. І так само тут – тут я не бачу прав осіб з інвалідністю, і тут я не бачу захищення саме осіб з інвалідністю. Що я тут бачу і що тут бачить наша фракція і насправді всі колеги з різних фракцій, які виступали, за що я їм дякую. Ми тут бачимо посилення санкцій, посилення саме тиску на малий, середній і великий бізнес у тому числі, тому що цей законопроект говорить, що законопроект 91-го року, який називався "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю", передбачає, якщо підприємство має від 8 до 25 працівників, то мінімум 1 особа має бути працевлаштована – особа з інвалідністю. Причому, як цю особу знаходити, не зрозуміло, як це буде відбуватися для підприємств з особливо важкими нормами праці, де, наприклад, особа з інвалідністю і не мають, мабуть, права і можливості працювати, теж не зрозуміло. Якщо не виконується цей порядок і для великих підприємств немає мінімум 4 відсотків працівників – особи з інвалідністю, то передбачені великі штрафи. Штраф може досягати від половини середньої річної зарплати для цього підприємства до того, що має навіть відповідати підприємство своїм майном. І цей законопроект передбачає контролюючий орган – центральний орган виконавчої влади, який буде ці штрафи збирати, перевіряти, збирати пеню і збирати адміністративні стягнення навіть до майна під конкретного підприємства. Це точно не є допомогою ні особам з інвалідністю, ні малому, ні середньому бізнесу. Причому, дивіться, я це питання задавала двічі. Державні органи влади і державні підприємства не підпадають під ці штрафи і під цю пеню. Тобто для бізнесу ми робимо одні умови, і бізнес зобов'язаний шукати осіб з інвалідністю, працевлаштовувати за квотним принципом, незрозуміло причому, за яким механізмом. А державні підприємства це не зобов'язані робити, і не буде жодних штрафів, не буде жодної пені. Так само я запитала про Апарат Верховної Ради: навіть ми не виконуємо в Апараті Верховної Ради ту квоту, яка встановлена на рівні 4 відсотків в законодавстві 91-го року. Ми пропонуємо стратегію якраз соціалізації, навчання осіб з інвалідністю і тоді вже допомоги їм в пошуку роботи. Наша колега Олександра Володимирівна Кужель ще в 2014 році зареєструвала законопроект 1400, який якраз говорить про загальну стратегію, як має відбуватися соціалізація і захист осіб з інвалідністю. І нам треба йти цим шляхом, а не шляхом санкцій, підвищення корупції і підвищення регуляції бізнесу і підвищення перевірок. І так у нас бізнес ледь-ледь дихає, давайте філософію цього закону і державного бюджету змінювати на протилежну. Дякую. "Батьківщина" голосувати за це не буде. Дякую. Дякую. І виступ від фракції "Опозиційний блок". Народний депутат Шурма. 13:02:40 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, сьогодні такий день, коли ми підтримуємо людей з інвалідністю. якби не позиція солідарна "Опозиційного блоку", то сьогодні би і законопроект 7370, і законопроект 6211, він би не був прийнятий, оскільки в правлячої коаліції голосів нема. І це добре, що наш зал об'єднується. Але що стосується законопроекту 7370, то ми категорично не голосуємо і закликаємо всіх не голосувати. І я пояснюю, чому. Вся справа в тому, що ми знову намагаємося зліквідувати наслідки. Давайте шукати причину. Якщо ми подивимося все, що стосується проблем осіб з інвалідністю, то ми побачимо, що проблема зарита набагато складніше. Дивіться, коли ми говоримо про відсоток працевлаштованих людей, нам ніхто не сказав, яка є вікова структура осіб з інвалідністю. Є ж діти, які апріорі не можуть працювати, є люди в такому віці, які апріорі не можуть працювати, а є люди з такою інвалідністю, які теж взагалі не можуть бути допущені до роботи, кількість людей, яка в міру свого стану здоров'я не може працювати повний робочий день. Це теж проблема. І в тому комплексі потрібно розглядати, власне, вихід з цього положення. Ми дальше йдем порочним шляхом: карати чи заохочувати? Я переконаний, що до тих пір, поки ми будемо вдаватися до штрафів і до каральних функцій, ми нічого конкретного і доброго не доб'ємося. Я вам поясню, чому. Я не можу не погодитися ні з одним з своїх політичних опонентів, які виступали до мене, я повністю їх підтримую. Чому? Тому що оця потреба зобов'язання працевлаштувати приходить до абсурду. Скажіть, люди добрі, що робити підприємствам, де є шкідливі умови праці, де взагалі заборонена робота на повний робочий день? Ми нічого не говоримо. Що робити, допустимо, з тими структурами, в які люди вкладають свої гроші благодійно? Допустимо, я вам наведу приклад, предметно цим займався у Харкові. Є футбольна команда жінок. Куди там влаштовувати людей з інвалідністю? Мало того, що власник, спонсор видає гроші на це, щоб підтримувати спорт, йому ще регулярно виплачують штрафи! Що стосується… Взагалі відсутній є індивідуальний підхід. Тому мені видається, що коли ми говоримо про те, що ми хочемо в державі навести порядок, давайте будемо йти двома шляхами. Якщо важко відійти від старої системи штрафів, а так правдоподібно уряд у своїх реформах… цього не находимо, давайте паралельно введемо систему заохочення і преміювання. Той, хто працевлаштовує цих людей, отримає певні пільги. І наступне. Треба підійти кардинально до системи встановлення інвалідизації до реформи… Будь ласка, 30 секунд завершити. потрібна ця система, бути переведена в Міністерство соціальної політики? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу депутатів підготуватися для запису обговорення від депутатів. Прошу, прошу провести запис.

Запрошую до слова народного депутата Шурму. Тільки прошу регламенту дотримуватися. Дякую. Дякую. Ігор Шурма. Шановні колеги, сьогоднішня тема вона ще й говорить про те, що питання працевлаштування людей з інвалідністю воно є соціально несправедливим. Вже попередні виступаючі акцентували на тому, що сьогодні весь тягар працевлаштування тих людей він падає практично на бізнес. Державні структури до цього відношення не мають. От скажіть, будь ласка, де легше працевлаштувати людей на виробництві, допустимо, на будівництві, на комбінатах металургійних, на заводах чи, допустимо, в державних структурах і установах? От сьогодні, ми ж можемо говорити, чи є можливість працевлаштувати в Адміністрації Президента, в обласних державних адміністраціях, в Апараті Верховної Ради. Ми ж туди не ставимо питання притягнути людей до відповідальності і створити якісь пропозиції, правда? Ми все говоримо: бізнес, бізнес, бізнес і бізнес. Більше того, я вже декілька хвилин тому акцентував увагу: давайте зрозуміємо, що люди з інвалідністю, то люди з різними фізичними можливостями. І люди з різними фізичними можливостями можуть по-різному приносити чи не приносити користь тим структурам, де вони можуть бути потрібні, де можуть робити роботу. при розгляді попередніх трьох законопроектів, коли ми говорили про осіб з інвалідністю, ми весь час говорили, що люди на інвалідних візках. Ми ж забуваємо про те, що нечуючі люди – це така сама група інвалідів, осіб з інвалідністю. люди, які не бачать, – це така сама категорія осіб з інвалідністю. І ми повинні враховувати, що перед тим, як ставити зобов'язання, ставити якісь можливості для працевлаштування тих людей, ми повинні враховувати особливість стану здоров'я. Наголошую ще раз, і я вважаю, що з цього потрібно починати. Багато точиться розмов стосовно корупційних схем при встановлені груп інвалідності. Сьогодні потрібно МСЕК виводити з-під юрисдикції Міністерства охорони здоров'я і розглядати питання їх включення під підпорядкування підпорядкування Міністерства соціального захисту. Коли існує зв'язок в одній структурі між тим, хто лікує і встановлює, завжди є ризики і підозри у зловживаннях. Коли це буде міжвідомча робота, тоді є ризик, що такі випадки не будуть потрапляти у нас для обговорення. Ще раз кажу, починаємо не з того, даний законопроект навіть не варто відправляти на друге читання, бо, по суті, по суті, ми цю проблему не вирішуємо, ми намагаємося просто знайти якийсь вихід і найти чергових винних. Дякую. Ми не підтримуємо цей законопроект. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Писаренка. 13:09:53 ПИСАРЕНКО В.В. Дякую, шановна пані головуюча. Хотів зазначити спочатку на процедурні питання. От, дивіться, виступили наші колеги, заявили, що цей законопроект не підходить, він у нас з'явився у вівторок в основний час, коли ми повинні приймати рішення. В цього законопроекту немає підтримки в сесійній залі, і ми зараз обговорюємо, що нам не потрібно ухвалювати. От, незважаючи на те, що ми постійно на погоджувальних радах, на нарадах, на зустрічах, на телевізійних шоу говоримо про те, що потрібно робити, а в сесійний зал, на жаль, ми виходимо з рішеннями, які не ухвалюються і не приймаються, Я хотів би закликати нас все ж таки перейти до нормальної організації роботи задля того, щоб ми з вами розглядали ті питання, які потрібно розглядати. От ми зареєстрували проект постанови, щоб цей тиждень, в який зараз ми увійшли в такому неробочому стані, щоб ми розглядали виключно питання, що стосуються ціни на газ, ціни на тарифи, ціни на опалення, житлово-комунальних проблем. Наша постанова не підтримана навіть не включена до порядку денного. І ми з вами сидимо вже більше години розглядаємо питання і говоримо про те чому його не потрібно ухвалювати. В цьому є велика проблема роботи Верховної Ради. І я розумію, що виборчий період вже розпочався і ми зайшли у виборчий процес, але чи так нам потрібно у Верховній Раді сьогодні принижувати нашу роботу? Тому наша пропозиція: все ж таки дійти до питань, які сьогодні більше всього турбують людей, і розглядати не ті питання, по яких немає голосів, а ті питання, по яких нам потрібно знайти…і консолідуватися. Якщо потрібно попередньо попрацювати над цими питаннями, давайте збиратися, давайте обговорювати, у нас є дуже багато законопроектів, які стосуються питання цін на газ, питання росту тарифів, у нас є законопроекти, які дозволяють сьогодні зупинити міграцію людей за межі країни, поновити ріст промислового виробництва. Робити речі, які сьогодні нас наблизять до миру на Сході. Тобто є дуже багато питань, по яких ми повинні знайти консенсус тут, в сесійній залі, і вийти вже з рішеннями до людей. Адже ось така робота, яка зараз велась в сесійній залі, вона лише показує, що Верховна Рада не здатна ухвалити відповідні рішення. Тому будемо пропонувати розглянути наші пропозиції стосовно кричущих питань: росту цін на газ, тарифів; питання міграційної політики, питання забезпечення прав громадян, які поїхали з країни на заробітки, для того, щоб вони знайшли роботу всередині країни – що нам потрібно для цього робити і як нам потрібно в цьому напрямі рухатися. А по цих питаннях потрібно слухати професіоналів, вони тільки що виступали. І мій колега Шурма все сказав з цього питання. Нам треба робити виважені рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І запрошую до слова, це останній виступ, прошу, народний депутат Королевська. Шановні колеги, знаєте, крім того, що уряд просто знущається сьогодні над парламентом, іншого тут немає. Тому що в той час, коли в країні страшна економічна криза, коли немає роботи, коли люди масово виїжджають за кордон, коли сьогодні закриваються підприємства та не створюються ніякі нові робочі місця, посилювати позицію контролюючу держави, збільшувати штрафи, створювати додаткові наглядові органи та поліції, я вважаю, що це неприпустимо. Тому що це не надасть можливості людям з інвалідністю знайти собі роботу, не створить додаткових умов для того, щоб роботодавці сьогодні створювали нові підприємства. Це не вирішить цього питання, це тільки додасть додаткової корупційної складової для тих контролюючих органів, які отримають нові можливості. Але ці можливості будуть для уряду, для контролерів, але ж ці можливості не будуть для людей з інвалідністю отримати сьогодні додатковий дохід. І тому ми категорично заперечуємо проти цього законопроекту. Ми вважаємо, що в першу чергу ми сьогодні повинні створювати інструменти мотивації роботодавців, вкладати гроші в ті підприємства, на яких можуть бути залучені до співпраці люди з особливими потребами. Але ж в першу чергу, давайте будемо відвертими, в першу чергу люди з інвалідністю, а особливо діти з інвалідністю, родини, які виховують таких особливих дітей, сьогодні потребують від нас з вами одного рішення це надати їм достатній соціальний захист, проіндексувати пенсії, пособія по догляду. Проіндексувати сьогодні можливості відчувати себе гідною людиною в своїй країні, коли ти можеш вільно рухатись, коли ти можеш поїхати до лікарні, коли ти можеш отримати дійсно захист та підтримку. А в той час, коли триває сьогодні медична так звана реформа, яка знищує лікарні, знищує сьогодні медичну допомогу в країні, триває пенсійна реформа, яка знищує людей… право отримати гідну пенсію, військовий бюджет, який останні 4 роки не надає можливості людям вірити в свою державу, відчувати себе потрібними своїй державі, то ми наполягаємо на тому, щоб ми в першу чергу розглянули законопроекти, спрямовані на соціальну реальну підтримку людей з особливими потребами, проіндексували їх пенсії… Веде Будь ласка. Ви завершили, так, пані Наталія? Дякую вам. Отже, колеги, завершено обговорення. Ми можемо переходити до прийняття рішення. І я прошу усіх зайти в зал і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Хочу спитатись, чи наполягає на заключному слові Третьяков Олександр? Ні. Попова Лариса Віталіївна? Не наполягають. Отже, ми можемо відразу переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх приготуватися до голосування, і прошу зайняти робочі місця. Колеги, голови фракцій, подивіться, кого немає, і запросіть в зал.

я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статей 19 і, 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо адміністративно-господарських санкцій (№ 4598). Комітет пропонує прийняти його за основу. Отже, колеги, прошу голосувати, прошу підтримати за основу, голосуємо.

А в комітет? Тоді, колеги, я по Регламенту поставлю дві пропозиції: в комітет і автору законодавчої ініціативи. Якщо не пройде, буде відхилений. Отже, наступна пропозиція, щоб проект Закону 8464… ой, 4598 направити в комітет для підготовки на повторне перше читання. Хто підтримує, я прошу голосувати. Голосуємо - в комітет. За-121 І заключна пропозиція: повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект Закону 4998. Хто підтримує, я прошу проголосувати, прошу підтримати.

Рішення не прийняте. Таким чином, проект Закону 4598 відхилено. Перед тим, як перейти до наступного питання порядку денного, я хочу повідомити, що в президію надійшла заява на перерву від двох фракцій: від фракції "Батьківщина" і Радикальної партії. І вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. Насторожує предмет у ваших руках, пане Івченко. І я запрошую до виступу Івченка. 3 хвилини. Будь ласка, пане Вадиме. 13:20:06 вийти на трибуну змусили фермери, які стояли чи стоять під Верховною Радою України. Оце, колеги, оце, оце є цеп, оце майбутній ціп, оце ціпок, оце майбутній, колеги, засіб виробництва наших фермерів. Фермери прийшли з однією вимогою, вони просять продовжити мораторій на продаж землі, продовжити мораторій як тимчасовий захід задля того, щоб у нас була відповідна державна політика, щоб фермери могли отримувати державну підтримку. Чи вам говорити про те, хто з року в рік отримує державну підтримку в Україні? Одні і ті ж самі компанії, одні і ті самі компанії, які наближені до депутатів, в тому числі. Фермери просять продовжити мораторій, коли у нас буде налагоджена фінансово-кредитна політика. Хіба може сьогодні фермер взяти кредит під маленький відсоток? А що відбувається з заставами? Фермери просять, щоб ми вдосконалили законодавство по кооперації і дійсно створили таку таку трансформаційну систему кооперації в Україні, коли вони можуть через кооперативи виробляти продукцію, збувати продукцію, експортувати продукцію. Хіба у нас є сьогодні такі можливості? У Франції, колеги, вони збувають більшість своєї продукції через кооперативи. Будуються елеватори, відвантажуються цілі кораблі безпосередньо на експорт через кооперативи. Фермери просять, щоб ми продовжили мораторій на продаж землі до того часу, коли ми врегулюємо земельне законодавство. Фермери просять, щоб ми не спекулювали тим, що це популізм. Вони просто просять отримувати державну підтримку задля того, щоб вони могли оновлювати свої засоби виробництва, купляти нові трактори, купляти нове обладнання. А оце, колеги, це було минуле. І я так розумію, що вони мені подарували і сказали, щоб я це подарував Голові Верховної Ради, – це майбутнє. У них немає можливості купити дизель, у них немає можливості купити мінеральні добрива, у маленьких фермерів. Ми єдина країна в Європі, де у нас 4,5 мільйонів одноосібників, які не є в статусі сільгосптоваровиробника, вони виробляють продукцію, але вони без статусу. І ми нічого з вами не робимо, а тільки говоримо, давайте будемо знімати мораторій через відповідні відповідні фінансово-кредитні, скажімо, організації, які фактично фінансують більшість проектів у засобах масової інформації. Колеги, продовжуємо! Але відповідно робимо аграрну політику, яка буде направлена на людину. А "цепь" – від російського слова "цепок",

які стосуються захисту прав інвалідів. Три закони ми прийняли. Один, на жаль, був відхилений. І зараз ми переходимо до наступного проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (8464). Колеги, я ще раз звернусь з прохання, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою, щоб ми змогли ще до обіду перейти до блоку аграрних питань. Тому, колеги, я прошу вас підтримати, щоб проект Закону 8464 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Колеги, я ще раз поставлю. Я наголошую ще раз, ми маємо зараз шанс розглянути цей законопроект, щоб після обіду перейти відразу до блоку питань аграрної політики. Ми до обіду не встигнемо за повною процедурою цей закон розглянути. Тому я прошу всіх підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Будь ласка, зайдіть у зал, займіть робочі місця.

колеги, я ще раз ставлю пропозицію, щоби проект Закону 8464 ми розглянули за скороченою процедурою. І підтримайте, колеги! Особливо з медичного комітету, охорони здоров'я. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати.

За-118 Колеги, а в чому ваш стратегічний задум? Покажіть по фракціях: "Блок Петра Порошенка" – 55, "Народний фронт" – 41, дальше все – нулі. Колеги, добре! Я ще раз поставлю. Якщо нема голосів, підемо за повною процедурою. Це йде свідоме відтягування розгляду питань блоку аграрної політики. І, пане голово комітету, ви будете знати, до кого ставити питання з цього приводу. Я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоби проект Закону 8464 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. За-117 Отже йдемо за повною процедурою розгляду. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань охорони здоров'я Богомолець Ольгу Вадимівну. Будь ласка.

Шановний головуючий, шановні колеги, вашій увазі представлено надзвичайно важливий законопроект, для підготовки якого об'єдналися представники різних політичних сил в українському парламенті, а також наші колеги позафракційні народні депутати, усього 21 народний депутат. Актуальність прийняття цього законопроекту полягає у тому, що законодавство у сфері санепідблагополуччя системно не переглядалося майже 30 років і потребує комплексної модернізації. За цей час в світі відбулося багато змін. По-перше, змінилися міжнародні підходи в цій сфері та безпосередньо підходи ВООЗ до забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в світі та Європейському регіоні ВООЗ шляхом формування законодавства про громадське здоров'я, яке базується на принципах пріоритетності збереження здоров'я людини та безпечності середовища її життєдіяльності. По-друге, Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС та взяла на себе низку міжнародних зобов'язань в частині гармонізації положень національного законодавства в сфері санепідблагополуччя і громадського здоров'я з вимогами відповідних правових актів ЄС. По-третє, проведена урядом у 14-му році оптимізація системи центральних органів виконавчої влади, в ході якої було ліквідовано Державну санітарно-епідеміологічну службу, відбулася без внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" та інших законів, що регулюють відповідні правовідносини органів влади та суб'єктів господарювання. Фактично функції колишньої СЕС розпорошені між різними відомствами без закріплення відповідних повноважень на законодавчому рівні. Тому немає ні належного контролю, ні відповідальних. Це стало причиною зростання спалахів масових інфекційних та неінфекційних захворювань серед населення. Практично щотижня ви читаєте про отруєння дітей в школах, про отруєння дітей в різних закладах, навіть про смерті дітей, коли абсолютно невідповідність санітарно-епідемічних вимог, тобто невиконання цих вимог приводять навіть до смертельних наслідків. Шановні колеги, нова редакція Закону України про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя, яку вам сьогодні запропоновано, є невід'ємною складовою частиною системи громадського здоров'я, яка нині формується в Україні із застосуванням комплексного підходу "охорона здоров'я у всіх політиках". Законопроект № 8464 усуває існуючі прогалини у законодавстві та базується на принципах пріоритетності і збереження здоров'я людини та безпечності середовища її життєдіяльності в порівнянні з економічною вигодою від будь-якої господарської діяльності. З огляду на те, що державна політика сьогодні спрямована на мінімізацію втручання держави у діяльність бізнесу, законопроектом запроваджується декларативний принцип у сфері санітарно-епідемічного благополуччя, згідно з яким суб'єкт господарювання декларує відповідність свого бізнесу вимогам безпечності для здоров'я людини без отримання документів дозвільного характеру. Також пропонується децентралізація державного управління і надання більших повноважень органам влади на місцях. Законопроект створює більш ефективні та оперативні механізми забезпечення вакцинами та іншими лікарськими засобами при загрозі епідемії та масових отруєнь, визначає допустимі медико-санітарні параметри при надзвичайних ситуаціях, які раніше не були законодавчо врегульовані. Важливим є те, що відновлюється провідна роль Міністерства охорони здоров'я України у справі захисту здоров'я населення, яке зобов'язане буде виявляти причинно-наслідкові зв'язки між станом здоров'я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності, розробляти науково-обґрунтовані рекомендації для усунення їх негативного впливу. ГНЕУ висловило до змісту законопроекту зауваження і пропозиції, які можна буде доопрацювати до другого читання. До комітету також надійшли зауваження та пропозиції від інших комітетів, народних депутатів, міністерств та відомств щодо необхідності оптимального формування повноважень центральних органів виконавчої влади для усунення дублювання функцій державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. Ці зауваження та пропозиції заслуговують на увагу і будуть враховані комітетом до другого читання. Зокрема, вони стосуються внесення змін до статей 7, 8, 12, 14 законопроекту, а також доповнення "Прикінцевих положень" відповідними змінами до законів України: "Про пестициди і агрохімікати", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", до Водного та Земельного кодексів України, Кодексу України про надра та інших законодавчих актів, що відображені у листі Міністерства екології та природних ресурсів України від 1.10.18 року (№ 5/1) та додатку до нього, за підписом міністра пана Семерака. я зачитаю на підставі його прохання ці пропозиції для того, щоб вони були відображені у Постанові про прийняття законопроекту 8464 за основу у першому читанні, та стали невід'ємною частиною тексту законопроекту, який буде прийнято за основу. У підпункті 7 пункту 3.1 та пункту 3.5 "Прикінцевих та перехідних положень" у статті 60 Водного кодексу України та статті 21 Кодексу України про надра, "Держсанепідслужбу" замінити на "Держпродспоживслужбу". "Прикінцевих та перехідних положень", зокрема статтю 167 Земельного кодексу щодо нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, залишити в чинній редакції. 5 пункту 3.14 "Прикінцевих та перехідних положень" у статтях 11, 23 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" "Держсанепідслужбу" замінити на "Держпродспоживслужбу". 3.15 "Прикінцевих та перехідних положень", зокрема зміни до статті 28 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", виключити. Підпункти 1, 2, 4 пункту 3.16 зміни до Закону України "Про курорти" привести у відповідність до Закону України про оцінку впливу на довкілля. Пункт 3.26 доповнити змінами до статей 17 та 34 Закону України "Про відходи". Зокрема, замінити "Держсанепідслужбу" на "Міністерство охорони здоров'я". Крім того, частину один статті 23.2 доповнити новими повноваженнями Держекоінспекції, а саме: дотримання… ї) дотримання вимог висновків експертизи об'єктів щодо вимог безпеки та здоров'я людини, дотримання виконання вимог державних медико-санітарних нормативів та правил, повноти та достовірності складання декларацій про виконання вимог безпечності для здоров'я людини, повноти та достовірності проведення аналізу ринку для здоров'я людини, впливу об'єктів управління відходами на здоров'я людини. У підпункті 1 пункту 3.30 "Прикінцевих та перехідних положень" виключити зміни до статті 7 Закону України "Про пестициди та агрохімікати", оскільки положення потребують узгодження із законами України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Регламентом Європейського парламенту та Ради ЄС від 21 жовтня 9-го року №1107 про розміщення на ринку засобів захисту рослин, що припиняє дію Директиви Ради 79/117/ЄЕС та 91/414/ЄЕС за виключенням внесення змін до частини третьої цієї статті. І на завершення. У підпункті 4 пункту 3.30 "Прикінцевих та перехідних" редакційно доопрацювати положення статті 16.1 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" в частині повноважень Мінприроди на уповноваження установ, підприємств та організацій на проведення державних випробувань затверджених критеріїв екологічної, екотоксикологічної оцінки пестицидів та агрохімікатів, методів їх проведення, виключення повноважень щодо затвердження методичних вказівок, визначення залишкових кількостей препаратів. У підпункті 5 пункту 3.30 "Прикінцевих та перехідних" вилучити із статті 16.2 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" повноваження Мінагрополітики в частині уповноваження підприємств, установ, організацій з числа акредитованих національними органами України з акредитації на проведення досліджень у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами щодо визначення біологічної ефективності пестицидів, агрохімікатів, їх діючих речовин та скасування уповноваження. У підпункті 6 пункту 3.30 редакційно доопрацювати положення статті 16.3 Закону України про пестициди. Переконана, що прийняття цього законопроекту створить основу для запровадження і розвитку національної системи громадського здоров'я. Ми готові до співпраці і конструктивних пропозицій від усіх, хто хоче долучитися до роботи над проектом закону. Але зволікати далі не можна, потрібно робити перший крок. Це питання збереження людського потенціалу України та національної безпеки держави. Комітет просить за результатами розгляду законопроекту № 8464 у першому читанні прийняти його за основу з урахуванням висловлених під стенограму пропозицій. Прошу підтримати пропозицію комітету. Дякую. Дякую. Прошу залишатися вас, шановна пані Ольго, на трибуні. Шановні колеги, я прошу записатися на запитання до пані Богомолець.

закону чітко встановлює, що у разі поступлення дитини в дошкільну освіту, в освіту, в оздоровчі якісь певні заклади потрібно буде брати довідки у сімейних лікарів. Довідки про щеплення, довідки про те, що так чи інакше дитина не хворіє. Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що в суспільстві нашому ставлення до щеплень неоднозначне, більше того, ті щеплення, які є і надаються МОЗом, є в більших випадках не дуже якісні, Дякую. БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. Шановні колеги, найважливіший пріоритет – це збереження життя і здоров'я дорослих і дітей. Те, що ви запитуєте, чи можна ставити під сумніви необхідність щеплення тільки тому, що Міністерство охорони здоров'я не виконує якісно свої функції? Ні, не можна. Потрібно змінювати команду Міністерства охорони здоров'я, закуповувати якісні вакцини і ні в якій мірі не сіяти в суспільстві недовіру до вакцинації. Тому що саме вона дозволила перемогти у світі епідемії поліомієліту, епідемії тих хвороб, від яких люди помирають. І на сьогоднішній день вакцинація є дуже важливою. Тому не треба підмінювати поняття. Вакцинація має відбуватись. Міністерство охорони здоров'я має почати працювати професійно з іншою командою. Дякую.

серйозна недоробка держави у відповідальності перед населенням, що в часті і торкається вакцинації, а найгірше – це епідеміологічного стану. Ми тут розглядали питання щодо проведення парламентських слухань щодо захворювань туберкульозом. На жаль, спеціально було поставлено це рішення в середу, щоб завалили. Але сьогодні ви знаєте, що наша країна включена в п'ятірку країн, в яких туберкульоз зростає. Пані Ольга, поширюйте інформацію серед населення, що вона зняла пані Супрун флюорографію. Но обов'язковість повинна бути - здати мазок перед вступленням в школу, в садик і на роботу. Бо якщо ми зараз не тільки про вакцини, не тільки про відновлення санепідемстанції, яка є головною метою цього вашого закону, а якщо ми не випишемо процедурні питання… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, завершуйте, 30 секунд. КУЖЕЛЬ О.В. І якщо не буде відповідати за це ніхто, ніколи ми не достигнемо результату. Санепідемстанція нікого не врятувала всі радянські часи. А пані Супрун жодного разу не понесла покарання, даже коли ми привезли документи, які підтверджували, що 24 мільйони доларів лежать на закупці вакцин, а їх ніхто не заказує вчасно. Дякую. Шановна пані Олександра, дякую за ваші запитання. Хочу зазначити наступне, що Комітетом охорони здоров'я і профільними міністерствами підтримано зміни до закону, але не підтримано відновлення санепідемстанцій. Я хочу сказати, що, на жаль, велика кількість експертів, яка хотіла відновити санепідемстанції, вони змушені були погодитись на компромісне рішення і саме цим законом не відновлюються санепідемічні станції. Що робить цей закон? Всі ті функції, які сьогодні розпорошені, особисто не погоджувалась і не погоджуюсь зі знищенням санстанцій, вони виконували свою функцію і під час епідемій, вони давали результат. Інше питання, що їх робота в якійсь мірі була корумпована, що були хабарі, що вони не працювали в нашій державі так, як мало б бути. А коли робилась реформа, то санстанції були…

Коли санстанції були знищені їх функція не була в повній мірі перекладена на певні органи. Тому у нас розвалилась вся система. Тому вперше за роки незалежності люди купували в супермаркетах рибу і консерви і помирали від ботулізму, промисловий ботулізм був утворений в державі тільки тому, що не було функції контролю, вона ні на кого не була покладена. Так от, цим законом ми функції контролю перекладаємо на інші органи, переважно Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я будуть нести за це відповідальність. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останнє запитання, будь ласка, народний депутат Євтушок. Євтушок, "Батьківщина". Пані голово комітету, ми в законопроекті бачимо створення нового органу, який буде називатися, буде називатися "Державна надзвичайна протиепідеміологічна комісія". Ну, вважаємо, що створення такого органу понесе, в принципі, додаткові фінансові витрати, але, проте, розуміємо, що враховуючи дуже критичний стан контрольних органів і контролюючих служб в Україні, це є виправданим. Однак проект недостатньо визначає статус та повноваження цього органу, торкаючись лише загальних завдань. Крім того, відповідно до статті 48 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" створення урядових, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів віднесено до компетенції уряду. Скажіть, будь ласка, як ви

Але ці функції будуть покладені на інші органи. Головним, в даному випадку, буде Міністерство охорони здоров'я. І саме між першим і другим читанням цей закон дуже важливий для того, щоби рамково узгодити, як буде працювати система. І між першим і другим читанням всі ваші зауваження щодо розподілу функцій, вони будуть доопрацьовані і ми ставимо собі за мету і просимо вас зараз підтримати рамково в першому читанні для того, щоби доопрацювати до другого читання, де всі ці зауваження будуть враховані, в тому числі від всіх органів, Головного юридичного нашого управління, і всі зауваження народних депутатів. Ми не могли, не узгодивши рамкову ситуацію, переходити до розгляду деталей. Все це у нас заплановано в роботі. І цей закон надзвичайно важливий, тому що система зараз не працює. ЇЇ реформували так… "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (нова редакція). І, колеги, згідно регламенту у нас немає тут співдоповідача. Я прошу записатися на виступи від депутатських груп і фракцій, потім – від депутатів. Але спочатку від депутатських груп і фракцій. Ми завершимо з вами о другій годині роботу. Після перерви ми продовжимо виступи від груп і фракцій, і потім – від депутатів. Пані Оля, ви можете повертатися на робоче місце. Дякую.

На жаль, для нашої держави вже стало звичкою, коли по Україні в різних областях в той чи інший час відбуваються масові отруєння дітей. Ось, наприклад, хочу нагадати всім, як 8 травня цього року в Черкасах під час шкільної лінійки внаслідок отруєння невідомою речовиною знепритомлено близько 30 дітей та були госпіталізовані до лікарні 53 дитини. Як результат, жодної інформації про причини такого отруєння за майже півроку ми від уряду так і не почули. Також такі самі отруєння на шкільних лінійках відбувались і в інших областях України: в Миколаєві, у Львові. Але це говорить про що? Це говорить про те, що питання безпеки сьогодні по відношенню до дітей, по відношенню до отруєнь, інфекційних хвороб в нашій державі повністю відсутні. Тому нашою задачею є, перше, прийняти законодавство, яке би справді побудувало ту систему, яка має побудувати безпеку в питаннях санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Те законодавство безпосередньо є частиною законодавства громадського здоров'я, яке сьогодні також в Україні напроч відсутнє. Надзвичайно важливим є, щоб нарешті припинилась ота корупція і ті процеси, які багато років існували в державі завдяки роботі санстанцій. Я думаю, що всі підприємці знають, скільки часу потрібно було витратити і скільки тіньових коштів збирали ці державні установи санстанції під час перевірки суб'єктів господарювання. Але як результат, жодної безпеки, жодного контролю справді якості, всього того, що стосується здоров'я і санітарно епідеміологічного благополуччя, насправді, в нашій державі не відбувалось. Тому фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати і голосувати за цей законопроект. Ми маємо змінити парадигму роботи органів державної влади. Ми маємо справді побудувати питання безпеки і належного контролю за питанням недопущення епідемій і інфекційних хвороб в нашій державі. Надзвичайно важливим є питання безпеки харчування, особливо дитячого харчування. Щоб був контроль зі сторони держави, яке саме дитяче харчування завозиться з-за кордону і чим годують наших дітей, що продають на прилавках супермаркету, і чи це є все безпечним для життя і здоров'я дитини. Тому питання, які сформовані даним законопроектом, - це є внесення змін у велику кількість діючих законів України, і, по суті, це є імплементація, в тому числі європейського законодавства. Тому прошу всіх колег підтримати і проголосувати даний законопроект. Дякую за увагу. Дякую вам. Будь ласка, Ігор Шурма представить позицію "Опозиційного блоку". сьогодні підтримувати цей законопроект "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"? Без сумніву, що потрібно. А чому потрібно його підтримувати? Це хоч якась спроба сьогодні упорядкувати все те, що відбувається в системі санітарного благополуччя населення. Сьогодні ситуація є парадоксальна, діючі закони, які стосуються санепідрежиму, санепідблагополуччя, ніхто не відміняв, а от орган, який забезпечує їх виконання, взяли зліквідували. Ви знаєте, сьогодні треба припинити розмову про те, що нова влада реформувала органи санепідслужби, які були корумповані, вона їх не реформувала, вона їх просто знищила. Чи мали б шанс на існування органи санепідслужби в тому форматі, які вони були зі своїми перевірками, можливо, навіть із своїми поборами, можливо, із своїм перешкоджанням роботи і бізнесу, і державним структурам? Звичайно, що ні. Але, якщо ми проводили реформу, то потрібно було реформувати саму систему санепідслужби. Дуже важливо, щоб це робилося у свій час. Що ми сьогодні можемо говорити про наведення порядку і своє бажання забезпечити здоров'я населення? Скажіть, будь ласка, от ліквідація комунальної санітарії, до чого привело? Хто сьогодні, зараз, дивиться за джерелами водопостачання? Хто сьогодні дивиться за промисловістю, за шкідливими умовами праці? Це зараз все буде зводитися абсолютно до наділяння функцій абсолютно інших інституцій. Ви думаєте, що просто так голова комітету сьогодні зачитала цілий текст змін і доповнень, які б вийшли від Мінекології? Та ні, це є просто перерозподіл тих, хто буде сьогодні перевіряти і буде штрафувати. І якщо би вона оцю сторінку, яку ніхто не повторить сьогодні, не прочитала, то ціла фракція, порядка 90 чоловік, відмовлялися голосувати за даний законопроект. Тепер, що стосується скороченої процедури. Скорочена процедура у нашій Верховній Раді – це є велике зло. Тому що ми не обговорюємо тему, а ми, трах-бах – проголосували, а потім говоримо, ви знаєте, скоротили санепідслужбу. Вона сьогодні в судах відстоює своє поновлення, і добре там в судах вона відстоює, але це вже не реанімує і не поверне її. Ми говоримо про промисловий ботулізм, якщо ви ввійдете у Вікіпедію в Google і подивитеся, а що в світі говорять про ботулізм, а там два випадки на Францію чи на Америку – це цілий скандал і ціла подія. А що у нас? А у нас згинуло вже більше сотні людей і що? Міністерство охорони здоров'я виконує свої функції? У нас вакцинація на сьогоднішній день зірвана через дії Міністерства охорони здоров'я. Хтось виконує свої функції? Звичайно, що ні. Тому це треба підтримувати цей законопроект, він не поміняє погоди, але хоч якось урегулює… Дякую. Кілька фракцій не встигло записатися. Будь ласка, слово для представлення позиції "Батьківщини" надається Сергію Євтушку. 13:53:03 ЄВТУШОК С.М. Дякую. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, безумовно, що державний контроль, як би там не було, має бути належним у питаннях санітарного контролю щодо контролю в дошкільній освіті, в школах. І взагалі, враховуючи, що на сьогоднішній день не зовсім належним чином ми маємо можливість контролювати весь весь екологічний стан, який є в Україні, очевидно, що потрібно повертатися до питання створення або повернення повноважень за цим контролем до державних органів, центральних органів влади. Я можу також підтвердити тут вже висловлені нашими колегами випадки, коли були масові отруєння в профілакторіях, в дошкільних закладах освіти. І за це ніхто відповідальності не поніс. Разом з тим, я собі уявляю, наскільки складно було ухвалити бодай якесь рішення у засіданні Комітету з питань охорони здоров'я, бо, з одного боку, ми розуміємо, що потрібен контроль за харчовими продуктами, за питною водою і за іншими напрямками; а з іншого боку, ми розуміємо, що разом з такими повноваженнями надаються повноваження, якими можна буде зловживати, прийшовши в ту чи іншу установу. У нас є ряд застережень, про які ми зараз говорили з головою комітету Ольгою Богомолець, стосовно підготовки даного законопроекту до другого читання. Зокрема, окремі, я вже озвучував у своїх запитаннях, це створення нового органу, який так чи інакше може покликати за собою фінансові видатки. Але в той же час пані голова комітету сказала, що це

звичайно – щеплення. Щеплення, яке на сьогоднішній день неоднозначно сприймається в нашому суспільстві, і такі новшевства, які ми бачимо, які з'являються в тілі законопроекту, що повинні будь-які батьки брати у сімейного лікаря довідку про щеплення, про щеплення, яке на сьогоднішній день в Україні не є якісним. Одразу виникає питання, де брати якісні щеплення? Де брати ці довідки? Тому я хотів би звернутися зараз до всіх представників Комітету з питань охорони здоров'я, підготувати до другого читання всі відповідні правки, які були озвучені і в вигляді запитань, і в вигляді виступів, і до другого читання підготувати даний законопроект для голосування. Дякую.

і хочу сказати вам, що цей закон реально Україні потрібен, як повітря. Чому? Тому що сьогодні абсолютно йде повний хаос, і ніхто не несе реальну відповідальність ні за продаж неякісних продуктів у супермаркетах, ні за стан медичного забезпечення дитячих закладів. Держава сьогодні нерегульована і небезпечна. Цим законом ми покладаємо і чітко прописуємо функції, які раніше виконувала СЕС. Ми не повертаємо, ми не створюємо назад цей орган, але функції відповідальності перекладаються на вже існуючі інші установи державні, в тому числі, Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я. Щодо цього новоствореного органу. Це комісія, яка скликається тільки на випадок виникнення якихось епідемій і працює вона на громадських засадах. Наступне. Сьогодні нам потрібно говорити, цей орган, ця комісія має сьогодні кричати "караул!" в державі не тільки тому, що в нас кір зараз вирує, тому що в нас менше ніж 50 відсотків дітей вакциновано від поліомієліту. Будь ласка, не сійте недовіру до вакцинації. Вакцинація – це те, що рятує життя і те, що на сьогоднішній день у нас не спроможне Міністерство охорони здоров'я виконати правильно функцію, забезпечити правильно вакцинами, пояснити людям, як це правильно робити, це не означає, що не потрібно вакцинувати дітей. Діти мають бути вакциновані вчасно. Щодо довідок, це взагалі з минулого життя. Нам треба про довідки забути. Мають бути створені електронні реєстри, де чітко вноситься інформація, яка дитина коли, чим вакцинована, і до цього електронного реєстру мають мати доступ школи, дитячі установи. Батькам не потрібно ходити за довідками – це з минулого життя! Тому на сьогоднішній день впровадження нових технологій, системи блокчейн, де в кожної людини має бути створена електронна її історія медичного життя, вона дозволить вийти абсолютно на новий рівень технологічний. Але, ще раз наголошую, для цього в державі має бути призначено врешті-решт міністра охорони здоров'я, якого в нас немає 2 роки, і ці закони, які ми голосуємо, що Закон про трансплантацію не виконано, що реформа охорони здоров'я, Закон про автономізацію не виконано, що Закон про загальнодержавне обов'язкове медичне без якого реформа не злетить, без якої лише первинна допомога доступна людям, а в них немає доступу до високоспеціалізованої, дороговартісної допомоги... Тому проблем дуже багато, давайте їх будемо вирішувати поступово. Тому я прошу вас підтримати цей законопроект, всі ваші зауваження будуть враховані між першим і другим читанням, ми вийдемо на якісний продукт. І звертаюся до головуючого і до всіх членів парламенту. Будь ласка, у нас немає міністра охорони здоров'я, як ми можемо реформувати і розвивати галузь, якщо ніхто не несе, і за помилки, і за перемоги не несе відповідальності? Дякую. Отже, колеги, виступи від фракцій завершені. Послухайте мене всі уважно, особливо прихильники цього закону. Після обіду ми розпочнемо з виступів від народних депутатів. Я визначу 15 хвилин для виступів від народних депутатів, потім – заключне слово голови комітету, і орієнтовно в 16:15, в 16:18 ми перейдемо до прийняття рішення. Тому я прошу членів комітету попрацювати з фракціями і з усіма народними депутатами, щоб в 16:15 в залі була достатня кількість людей для прийняття рішення. Нагадаю ще раз, 15 хвилин – виступи від народних депутатів, заключне слово буде після обіду, а потім буде прийняття рішення. Зараз я ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16 годині я усіх запрошую в зал для продовження нашої роботи. І в 16:15 повна мобілізація для голосування за закон. Зрозуміло, так? Отже, о 16 годині продовжуємо роботу.

проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (8464).

Від "Народного фронту" до слова запрошується

і проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо!